Forseti vill tilkynna að á fundi Íslandsdeildar þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál, sem haldinn var í gær, 6. desember, var Eyjólfur Ármannsson kosinn varaformaður.

Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn um óundirbúinn fyrirspurnatíma getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir þannig að allt að sex fyrirspurnir komist að.

Við lestur fjárlagafrumvarpsins sést þó að það eina handfasta sem ríkisstjórnin hyggst gera er að hækka grunnbætur öryrkja um 1% umfram árlega og lögbundna hækkun upp á 4,6%. Á sama tíma hefur launavísitalan hækkað um 7,6% á árinu. Sé auk þess tekið tillit til verðbólgu batna kjörin sem sagt ekkert og enginn raunverulegur vilji birtist hjá ríkisstjórninni til að jafna þennan órétt. Það er erfitt að sjá að ríkisstjórnin hafi einhverja afsökun í málinu. Afkoma ríkissjóðs varð 120 milljörðum betri á þessu ári en óttast var en í fjárlagafrumvarpinu sést að aðeins 1,3 milljarðar eru veittir til almennings aukalega umfram það lögbundna þrátt fyrir þennan afkomubata. Ég vil því spyrja hæstv. forsætisráðherra hvort hún sé ekki sammála mér um það að þessi aukning geri lítið til að bæta kjör þessara tekjulágu hópa og geri ekkert til að draga úr tekjugliðnuninni.

Ég hlýt nú að benda á það í upphafi að þó að afkoma ríkissjóðs sé betri, sem við fögnum öll og má m.a. rekja til þess að þær aðgerðir sem stjórnvöld réðust í, bæði hvað varðar efnahag og samfélag, skiluðu þeim árangri að við erum að sjá mun betri afkomu en

vegna þess að við erum að gefa okkur tíma til að vaxa út úr kreppunni til aukinnar velsældar. Hvað varðar örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega sérstaklega þá er það rétt sem hv. þingmaður bendir á að greiðslur til þeirra taka sérstakri prósentsviðbótarhækkun umfram 4,6%, sem er þá viðbótarhækkun upp á 800 millj. kr. Á síðasta kjörtímabili, þó að við ætlum ekki að dvelja við það, vörðum við 4 milljörðum kr. í að bæta kjör örorkulífeyrisþega og þeim var fyrst og fremst varið í það verkefni að draga úr skerðingum sem hefur verið eðlilegt baráttumál talsmanna þessa hóps. Ég vil segja það hér að að sjálfsögðu er þetta bara fyrsta skrefið af mörgum en mikilvægasta verkefnið þegar kemur að örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum er að endurskoða kerfið. Því var ekki lokið á síðasta kjörtímabili. Því verkefni verðum við að ljúka á þessu kjörtímabili til að gera þetta kerfi réttlátara og gagnsærra og tryggja afkomu ekki síst þeirra sem höllustum fæti standa, en framkalla líka rétta hvata til aukinnar virkni og þátttöku þeirra sem það geta. Þetta er verkefnið sem við stöndum frammi fyrir. Ég treysti á það að nýr félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra muni eiga gott samráð við Alþingi um þetta verkefni því að við erum búin að ræða það

Herra forseti. Hefst nú sami söngurinn um endurskoða kerfið. Auðvitað er það nauðsynlegt en það er býsna ómanneskjulegt að láta fólk bíða árum saman eftir þessari endurskoðun, fólkið borðar ekki þetta samráð og býr ekki heldur í því. Ég var ekkert að halda því fram hér, herra forseti, að staðan á ríkissjóði væri góð. Ég er miklu frekar að spyrja: Er hún nógu slæm til að skilja þessa hópa enn og aftur

Eins og kom skýrt fram í fyrra svari mínu er það einungis fyrsta skrefið af fleirum og eins og kom skýrt fram: Já, sami söngur en það er vegna þess að verkefnið hefur ekkert farið frá okkur og við megum ekki gefast upp á því verkefni að gera þetta kerfi betra. Við sem höfum tekið þátt í því að samþykkja aukna fjármuni til að bæta kjör örorkulífeyrisþega sjáum líka að kerfið er hlaðið innbyrðis skerðingum sem gerir það að verkum að okkur reynist erfitt að tryggja að stuðningurinn nýtist þar sem hann á best heima. Það er stórt verkefni og ég ætla ekki að falla frá því að eitt mikilvægasta verkefnið sem Alþingi stendur frammi fyrir er að ná samstöðu um miklu réttlátara kerfi. Ég er þess fullviss að við getum það ef við leggjum okkur virkilega fram um að skapa samstöðu

að það verði eitt af fyrstu verkum nýs heilbrigðisráðherra. Ég held að ég tali fyrir hönd allra Pírata þegar ég segi að við fögnum þessari einbeittu yfirlýsingu hæstv. ráðherra og við munum að sjálfsögðu leggja okkar af mörkum svo að niðurstaðan verði farsæl. Hér á landi látast 30–40 ungmenni af völdum ofskömmtunar á ári hverju sem er óvenjuhátt hlutfall miðað við aðrar þjóðir. Í þeim löndum sem hafa farið þá leið að afglæpavæða vörslu neysluskammta hefur dauðsföllum þeirra sem látist hafa af ofskömmtun vímuefna fækkað verulega og oftast horfið algerlega. Að meðhöndla vímuefnanotkun sem heilbrigðis- og félagsmál en ekki innan löggæslu- og dómskerfisins bjargar lífi og er í anda þess sem er að gerast í löndunum allt í kringum okkur. Rannsókn sem unnin var í samstarfi við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands í haust sýndi að meiri hluti þjóðarinnar er fylgjandi því að afglæpavæða neysluskammta og er því sammála hæstv. heilbrigðisráðherra um að meðferð vímuefnanotenda eigi að fara fram í heilbrigðiskerfinu frekar en í fangelsum landsins. Eins og við munum öll strandaði mál fyrrverandi heilbrigðisráðherra í nefnd í vor vegna togstreitu meðal stjórnarflokkanna. Því langar mig að spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra hvort hann muni fara í þá vinnu að afla málinu stuðnings kollega sinna í nýrri ríkisstjórn

Það bárust af því fréttir nú rétt í þessu að á síðustu klukkustundum sínum í embætti hafi fyrrverandi hæstv. umhverfisráðherra friðlýst jörðina Dranga í Árneshreppi. Þetta hafi gerst á föstudagskvöldi en lyklaskipti urðu á laugardagsmorgni, daginn eftir. Hér kemur fram í frétt á vefmiðlinum Bæjarins besta sem birtist núna fyrir nokkrum mínútum síðan

að sjá að að kvöldi síðasta dags í embætti hafi fyrrverandi umhverfisráðherra friðað jörðina Dranga, sem mun ekki vera lítil óumdeild aðgerð og hefur veruleg áhrif á einn tiltekinn virkjunarkost sem í dag er í nýtingarflokki.

Sannast sagna er þetta bara eitt af þeim fjölmörgu málum sem ég hef ekki náð, á þeim tíma sem ég hef verið umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, að setja mig inn í. Þess vegna ætla ég, eðli máls samkvæmt, ekki að úttala mig um það

sem hann gerði kvöldið áður en hann afhenti honum lyklana að ráðuneytinu, að hann hefði friðað jörð sem er lykilatriði í tengslum við virkjunarkost í nýtingaráætlun. því hreinlega ekki að það sé raunin að fyrrverandi umhverfisráðherra hafi ekki upplýst þann ráðherra sem tók við málaflokknum nokkrum klukkustundum síðar

byggja? Ég hlakka til þessarar umræðu. Við skulum fara í það hvað hér var sagt um þriðja orkupakkann í leiðinlegustu ræðum þingsögunnar og hvað gerðist eftir að við samþykktum þriðja orkupakkann.

Stuðningur við þá hugmyndafræði er svo sannarlega til staðar af hálfu þingsins og í samfélaginu öllu. Stjórnarsáttmálinn víkur sérstaklega að þörfum barna sem tala íslensku sem annað móðurmál og nefnir að þátttaka fólks af erlendum uppruna sé mikilvægur þáttur í vexti efnahagslífsins. Ég vona að ríkisstjórnin setji metnað í að gera orðin í sáttmálanum að raunverulegum aðgerðum en viðurkenni þó að síðasta kjörtímabil hræðir í þeim efnum. Þá lagði ríkisstjórnin nefnilega fram frumvörp með verulega góðum markmiðum en kostnaðurinn og ábyrgðin var skilin eftir hjá sveitarfélögum landsins. Þegar fjármagnið vantar, þegar reikningurinn er sendur annað, þá eru sveitarfélögin vitaskuld skilin eftir í þeirri stöðu, bæði hin fámennari og hin fjölmennari, að sitja eftir með kröfur og sitja eftir með ábyrgð sem þau geta illa axlað. Hvað þýðir það? Hverjar eru afleiðingarnar? Jú, vitaskuld þær að þjónustan lætur bíða eftir sér og skuldir sveitarfélaga aukast. Einna skýrast var þetta í aðgerðum í þágu fatlaðs fólks, en þar skorti 9 milljarða upp á að dæmið gengi upp. Barnafrumvarp eða farsældarfrumvarp félagsmálaráðherra, sem naut mikils stuðnings í samfélaginu öllu, gerði ekki heldur ráð fyrir öllu því fjármagni sem þurfti til að raungera

nytu ekki stuðnings úr jöfnunarsjóði vegna skólastarfs eða kennsla barna af erlendum uppruna. Samt er tæplega helmingur af öllum þessum börnum í Reykjavík. Ég spyr þess vegna hæstv. innviðaráðherra hvort hugur hans standi til þess að ríkisstjórnin fullfjármagni þessi brýnu verkefni og hvort treysta megi því að þegar sveitarfélögin fái verkefninu í fangið þá séu þau skilin eftir í þeirri stöðu að geta axlað ábyrgðina.

staðreyndir mála. Það er rétt hjá hv. þingmanni að við leggjum ofuráherslu á það í stjórnarsáttmálanum,

ekki bara mikils stuðnings í samfélaginu heldur líka á þinginu og þau eru orðin að veruleika og innleiðingin er hafin. Við höfum líka ákveðið að stokka upp í stjórnkerfinu til að tryggja þá samlegð vegna þess að það er jú í leikskólanum og í grunnskólanum sem

sem er samkomulag frá 1996 sem Reykjavíkurborg hefur nú skorað á hólm þrátt fyrir að við í ráðuneytinu höfum sagt: Við erum tilbúin til að hlusta á það og ræða það við önnur sveitarfélög að það hefur orðið talsverð breyting og þróun og fjölgun í þeim hópi barna af erlendum uppruna sem þurfa á þessu að halda. Við höfum boðist til þess að taka samtal um slíkt en Reykjavíkurborg hefur ákveðið að fara í málaferli við ríkið vegna þess að þeir segja einfaldlega að samkomulagið frá 1996 komi borginni ekki við. Ég er maður orða minna. Ég trúi því líka að þeir sem gera samkomulag á fyrri tímum eigi að standa við þau. Þar er málið statt.

kjörtímabili til að draga úr kostnaði og ábyrgð ríkissjóðs. Vinnan er hjá sveitarfélögunum. Kostnaðurinn er hjá sveitarfélögunum, ábyrgðin er hjá sveitarfélögunum og þau og börnin sem þurfa á þjónustunni að halda

Það er nauðsynlegt að tala um hlutina eins og þeir eru. Staðreyndir eru staðreyndir. Samkomulagið var gert. Útsvarið sem Reykjavíkurborg innheimtir var stillt af og skiptingin á milli annarra sveitarfélaga var stillt af miðað við það að Reykjavíkurborg, sem er jú mjög stór

Mér fannst málefnalegt að ræða það við Reykjavíkurborg hvort við ættum ekki koma til móts við þann málaflokk. Í stað þess hefur borgin ákveðið að fara í málaferli við öll sveitarfélög í landinu eða gegn öllum sveitarfélögum í landinu með því að fara í mál við ríkið, svo ég orði það nú rétt,

Niðurstaðan er alltaf sú sama: Stærsta sveitarfélag landsins vill fara með málið til dómstóla til að knýja á um að samkomulagið frá 1996 standi ekki lengur.

Ég bið hv. ræðumenn að virða ræðutímann og hv. þingmenn að virða það að það hefur einn orðið í einu, ekki fleiri.)

að heyra það hér í þingsal að eitt af umdeildustu málum síðasta kjörtímabils, a.m.k. á sviði umhverfismála, skuli hafa verið afgreitt að því er virðist nánast í skjóli nætur af einum hæstv. ráðherra, þá í öðru embætti reyndar, algerlega án samráðs við þingið, og þar með komið í veg fyrir einn af þeim fáu virkjunarkostum sem höfðu komist í nýtingarflokk, virkjunarkost sem er mikilvægur fyrir alla byggð á Vestfjörðum ekki hvað síst og mikilvægur liður í umhverfisvernd í loftslagsmálum á Íslandi. Að einn hæstv. ráðherra skuli hafa afgreitt þetta án nokkurs samráðs við þingið,

getur ekki talist í lagi að mati hæstv. forseta Alþingis. Alþingi hlýtur að fá einhverja aðkomu að þessu máli.

þegar ráðherrarnir fóru ríðandi um héruð til að borga og friðlýsa og kaupa sér velvild kjósenda í landinu, þegar við í þinginu voru nýbúin að samþykkja breytingar sem gerðu það að verkum að við takmörkuðum möguleika okkar til að ferðast á kostnað ríkisins, sem var bara fínt. En nú hljótum við í framhaldinu að óska eftir yfirliti yfir stuðning, fjárútlát

þeim fjárveitingum hefði verið háttað, þá sérstaklega undir lok kjörtímabilsins og þá sérstaklega á þeim tíma sem þingmenn höfðu undirgengist og samþykkt samhljóða, að mig minnir, að

að þessu þarf þá að fylgja einhvers konar yfirlit yfir aðgerðir ráðherra á síðustu stundu, sem ráðherrar geta útfært með reglugerðum

Herra forseti. Ég kem hingað upp til að taka undir þau orð sem hafa fallið varðandi framkomu og hegðun ráðherra ríkisstjórnarinnar í aðdraganda kosninga. Nú hefur sú sem hér stendur lagt fram frumvarp til breytinga á lögum um opinber fjármál sem bannar ráðherrum að dreifa fjármunum átta vikum fyrir kosningar, enda er slík framkoma með öllu ólýðræðisleg. Að auki hef ég óskað eftir því að Ríkisendurskoðun fari ofan í saumana á því hvernig ráðherrar hegðuðu sér síðustu mánuði fyrir kosningar. Það verður að vera eitthvert aðhald með ráðherrum, framkvæmdarvaldinu, og þegar ráðherrar taka þá ákvörðun einir síns liðs

Ég óska eftir því að þér bregðist við þeirri kröfu sem hér hefur komið fram um að Alþingi hafi meira eftirlit með aðgerðum hæstv. ráðherra,

Hér er ráðherra sem er í raun búinn að missa embættið sitt að nota stöðu sína til að ganga gegn ákvörðun Alþingis. Það hlýtur að vera að hæstv. forseti vilji á einhvern hátt bregðast við þessu.

Það er enginn skortur á tækifærum fyrir Alþingi til að veita Stjórnarráðinu aðhald, einstökum ráðherrum eða ríkisstjórninni, í nefndum, hér í þingsal. Hér er verið að nefna tvö dæmi, annars vegar dæmi um friðlýsingu þar sem ýmislegt er fullyrt án þess að það hafi verið mikið rætt eða skoðað. Ég held að það væri betra að þroska umræðuna aðeins meira áður en menn fara að draga stórar ályktanir. Hins vegar er því haldið fram að ráðherrar hafi frjálsar hendur um að dreifa peningum um samfélagið, eins og hv. þingmaður nefndi hér áðan og algjörlega skautað fram hjá því að það er Alþingi sem fer með fjárveitingavaldið. Ráðherrar gera ekki annað en að ráðstafa fjárheimildum sem Alþingi hefur afhent þeim. Ráðherrar hafa ekki frjálsar hendur um meðferð fjármuna

skjóli einhvers sigurs sem þó voru verstu kosningar í manna minnum fyrir Sjálfstæðisflokkinn og gera það mjög illa. Hæstv. ráðherra talar yfirleitt um að byrja að dýpka og þroska umræðuna þegar hann er kominn í vanda.

leggi fram lista yfir öll útgjöld sem áttu sér stað frá þinglokum og fram að lyklaskiptum og jafnframt akstursdagbækur.

Hér var boðað til kosninga. Við fórum síðan í sumarfrí og svo kom þingið ekki saman fyrr en eftir dúk og disk. Þetta voru fleiri mánuðir þar sem þingið hafði einmitt ekki tækifæri til þess að veita eðlilegt aðhald

Virðulegur forseti. Það var ýmist verið að útdeila peningum í aðdraganda kosninga eða gefa loforð inn í framtíðina um útbýtingu fjármuna sem ekki hafa verið samþykktir hér af fjárveitingavaldinu. Það hafa verið skrifaðar um það margar greinar, hæstv. fjármálaráðherra, þar sem var verið að dreifa, ýmist einn eða fleiri ráðherrar, inn í sömu samtök, vissulega mörg brýn málefni.

ýmiss konar geðheilbrigðisþjónusta, samtök, félagasamtök, vegir og ýmislegt annað. Þetta getur hæstv. fjármálaráðherra fundið út með því að lesa fjölmiðla sem hafa verið að fjalla um þetta.

Virðulegi forseti. Ég held að þetta sé efni sem við þurfum að halda mjög rækilega til haga gagnvart ríkisstjórninni aftur og aftur, að fólk átti sig á þýðingu þess hvaða áhrif þessi vinnubrögð hafa. Þingi var slitið 13. júní. Það kom aftur saman í desembermánuði.

Þau verkfæri sem við beitum — við óskum eftir skýrslum og hvað verður um þær? Þær birtast í annarri mynd en þær voru skrifaðar. Nýjasta dæmið um hvernig skipað var í nefndir á vegum þingsins, hver hlutföllin eru þar, verkaskipting og hlutföll sem ekki hafa sést áratugum saman.

gagnsætt skjal sem við getum notað til þess að segja að þetta séu nákvæmlega fjárheimildir ráðherra? Ekki séns. Þannig að: Nei, þingið sem er með eftirlitshlutverk gagnvart framkvæmdarvaldinu, er með löggjafarhlutverkið, þarf nauðsynlega að fá réttar upplýsingar frá einmitt þeim aðila sem það er með eftirlit gagnvart en fær þær gagngert ekki.

Þetta er svo sem ágætisumræða. Ég vil þó vekja athygli þingmanna á því að eftirlitshlutverki eða möguleikum þingmanna til að sinna því eftirlitshlutverki lýkur ekki þegar boðað er til kosninga.

það tók allnokkurn tíma að fá unna úttekt á kostum og göllum EES-samningsins sem var unnin í kjölfar ítrekaðra beiðna fyrrverandi þingmanns Miðflokksins, Ólafs Ísleifssonar.

milli jóla og nýárs þar sem ráðherra virti ekki sóttvarnareglur og það var ekki fallist á þingfund. Það eru ýmsar fyrirspurnir í nefndum sem ekki fá svör, þannig að þetta er ekki alveg svona einfalt.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2022.

Ég mun fjalla nokkuð ítarlega um þau atriði sem mestu máli skipta en sú yfirferð er ekki nauðsynlega í sömu röð og viðkomandi efnisgreinar frumvarpsins.

en undanfarin ár hefur ríkisstjórnin miðað við að þessir krónutöluskattar og gjöld hækkuðu ekki umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans. Reyndar hefur það komið fyrir á umliðnum árum að við höfum tekið ákvörðun um að færa ekki upp viðkomandi skatta og gjöld en að þessu sinni erum við að fylgja þeirri venju sem hefur verið undanfarin ár að leggja þetta af mörkum til að halda aftur af

vegar er gert ráð fyrir að hækkunin sé ekki meiri en nemur þessu verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Hér er um að ræða kolefnisgjald, olíugjald, almennt og sérstakt bensíngjald, almennt og sérstakt kílómetragjald, bifreiðagjald og gjald af áfengi og tóbaki. Gert er ráð fyrir að þessi hækkun skili ríkissjóði um 1,7 milljörðum kr. á ári að meðtöldum hliðaráhrifum á virðisaukaskatt. Áhrifin á vísitölu neysluverðs eru áætluð 0,08%

Næst er það nýtt viðmið við uppfærslu skattleysis- og þrepamarka í tekjuskatti einstaklinga. Í frumvarpinu er lagt til að við árlega uppfærslu skattleysis- og þrepamarka verði miðað við þróun vísitölu neysluverðs að viðbættum 1% framleiðnivexti á ári. Gert er ráð fyrir að mat á framleiðnivexti til lengdar verði tekið til endurskoðunar á fimm ára fresti og bætt við vísitölu neysluverðs við uppfærslu hvers árs. Með þessu viðmiði verður uppfærsla skattleysis- og þrepamarka gagnsæ og skiljanleg. Sjálfvirk sveiflujöfnun verður innbyggð í skattkerfið þar sem skattbyrðin lækkar þegar launahækkanir eru lægri en samtala verðbólgu og langtímaframleiðnivaxtar og öfugt, þegar þær eru umfram langtímaframleiðnivöxt. Þá er einnig komið í veg fyrir að mismikil hækkun skattleysis- og þrepamarka leiði til þess að hlutfallsleg skattbyrði einstaklinga í neðri hluta tekjudreifingarinnar hækki með tímanum án þess að það hafi verið sérstaklega ákveðið. Áætlað er að tekjuskattur muni lækka um 2,3 milljarða á næsta ári vegna upptöku framleiðniviðmiðs við uppfærslu skattleysis- og þrepamarka ef miðað er við 1% framleiðnivöxt. Næst eru það barnabætur. Hér er lögð til hækkun á fjárhæðar- og skerðingarmörkum tekna vegna barnabóta sem koma til framkvæmda við ákvörðun barnabóta í fyrirframgreiðslu og við álagningu opinberra gjalda á árinu 2022. fyrsta lagi er gert ráð fyrir að neðri skerðingarmörk tekjustofns barnabóta hækki um 8%. Hjá einstæðum foreldrum hækka mörkin þá úr 4,2 milljónum á ársgrundvelli í 4,5 milljónir, eða ef við horfum á þetta á mánaðarlegum grundvelli þá hækka neðri skerðingarmörkin úr 325.000 kr. á mánuði í 379.000 kr. Það þýðir að fyrir einstætt foreldri sem hefur allar sínar tekjur af launavinnu og greiðir 4% skylduiðgjald í lífeyrissjóð er engin skerðing á barnabótum upp að 395.000 kr.

Í annan stað er gert ráð fyrir að efri skerðingarmörk tekjustofns barnabóta hækki um 12%. Efri skerðingarmörkin hafa haldist óbreytt frá upptöku þeirra árið 2019 en voru þá 52,8% hærri en neðri skerðingarmörkin. Síðan þá hafa neðri skerðingarmörkin hækkað árlega og leitt til þess að bilið milli skerðingarmarkana hefur minnkað. Þessu er að hluta til mætt með frumvarpinu þar sem lögð er til hlutfallsleg hækkun á efri skerðingarmörkin sem er umfram þetta með neðri skerðingarmörkin.

Fyrir foreldra í sambúð hækka barnabætur með fyrsta barni um 13.500 kr. og verða 248.000 kr. og barnabætur greiddar með börnum umfram eitt hækka um 15.800 kr. og verða 295.000 kr.

leiða til þess að barnabætur hækka á komandi ári. Heildarútgjöld barnabóta árið 2022 eru áætluð 13,9 milljarðar á verðlagi ársins. Gert er ráð fyrir að þær hækkanir sem lagðar eru til á fjárhæðar- og skerðingarmörkum tekjustofns barnabóta rúmist innan fjárheimilda barnabóta á árinu 2022 og leiði ekki til hækkana á útgjöldum ríkissjóðs. Þetta leiðir af því að talsverðar nýlegar launahækkanir hefðu ella orðið til þess að fjárheimildin á bak við barnabætur í fjárlögum, eins og þau voru lögð fram á þinginu fyrir nokkrum dögum, hefðu skert barnabætur með þeim hætti að fjárheimildin hefði ekki öll gengið út. Við þessu er brugðist.

á grundvelli þessara forsendna. Næst er það greiðsla kostnaðar vegna reksturs Fjármálaeftirlits og skilavalds. Það eru lagðar til breytingar á eftirlitsgjaldi og ýmsum fastagjöldum samkvæmt lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Heildarbreytingar á hlutfallstölum endurspegla árlegt eftirlitsgjald til að standa undir rekstri Fjármálaeftirlits og skilavaldsins. Lögð er til sú breyting að við gerð rekstraráætlunar Fjármálaeftirlitsins verði horft til áætlunar á þróun starfseminnar næstu þrjú árin frekar en að horft sé til síðustu þriggja Með því getur skipting eftirlitsgjaldsins fyrr tekið mið af áherslum stofnunarinnar og breytingum á lagaumhverfi eftirlitsskyldra aðila. Þá er lögð til breyting á eftirlitsgjaldi lífeyrissjóða þannig að gjaldhlutfall þrepaskipts gjalds lækki en fastagjöld hækki. Á heildina litið leiðir breytingin til óverulegrar lækkunar gjaldsins á lífeyrissjóði. Jafnframt er lögð til breyting á eftirlitsgjaldi þannig að heimilt verði að innheimta gjald af útibúum eftirlitsskyldra aðila hér á landi sem ekki hafa starfsleyfi hérlendis. Sem stendur eru rekin sex slík útibú hér á landi. Þá eru lagðar til breytingar á þann veg að umboðsaðilar greiðslustofnana samkvæmt lögum um greiðsluþjónustu, dreifingaraðilar rafeyrisfyrirtækja samkvæmt lögum um útgáfu og meðferð rafeyris og lánamiðlarar og lánveitendur samkvæmt lögum um neytendalán sem falla undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins skuli greiða eftirlitsgjald í formi fastagjalds. Um er að ræða nýja gjaldaliði til að standa undir því eftirliti sem er viðhaft. Einnig er lögð til sú breyting að rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, sem fengið hafa heimild til að markaðssetja sjóðina hérlendis, skuli greiða fastagjald fyrir hvern slíkan sjóð. Um nýjan gjaldalið er að ræða en nokkur vinna hefur fylgt eftirlitinu. Loks er lögð til hækkun á fastagjöldum vátryggingamiðlara. Áætlað eftirlitsgjald ársins er samtals

Áætlað gjald vegna fjármögnunar skilavalds er samtals 94,5 milljónir sem endurspeglar áætlaðan kostnað vegna skilavaldsins. Eftirlitsgjald til að standa straum af kostnaði við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi tekur því nokkrum breytingum á einstaka liðum en í heildina hækkar gjaldið um 232,9 milljónir. Gjaldið lækkar á lánafyrirtæki, greiðslustofnanir, vátryggingafélög, verðbréfafyrirtæki, aðila með innheimtuleyfi og ýmis eignarhaldsfélög. Lækkun gjaldsins á þessa aðila er vegna lækkunar álagningarstofns og/eða fækkunar aðila í flokknum. Þá lækkar gjaldið á lífeyrissjóði vegna lækkunar álagningarhlutfalls. Fyrir aðra flokka hækkar gjaldið eða stendur í stað. Næst um greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara. Í frumvarpinu er lögð til hækkun á gjaldhlutfalli álagningarstofns samkvæmt lögum um greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara. Í lögunum segir að tekið skuli tillit til rekstrarafgangs eða rekstrartaps af starfsemi umboðsmanns skuldara við ákvörðun á fjárhæð gjalds fyrir næsta almanaksár. Þá að rekstrarkostnaði hjúkrunarrýma og kostnaðarþátttöku heimilismanna. Hér er lagt til nýtt ákvæði til bráðabirgða við lög um málefni aldraðra. Það er gert til að koma í veg fyrir að kostnaðarþátttaka heimilismanna á dvalar- og hjúkrunarheimilum aukist við það að tengingar við tekjur maka voru afnumdar. Jafnframt er lagt til að gildandi ákvæði til bráðabirgða í lögunum verði framlengt. Það leiðir til þess að heimilt verður að verja fé úr Framkvæmdasjóði aldraðra til að standa straum af rekstrarkostnaði hjúkrunarrýma fyrir aldraða á árinu 2022. Næst um samspil örorkugreiðslna almannatrygginga og lífeyrissjóða. Hér er lögð til framlenging á ákvæðum til bráðabirgða til að sporna gegn því að víxlverkanir örorkubóta almannatrygginga og örorkulífeyris lífeyrissjóða hefjist að nýju á árinu 2022. Þá er gert ráð fyrir að fjárhæð frítekjumarks vegna atvinnutekna örorkulífeyrisþega við útreikning tekjutryggingar og heimilisuppbótar verði sú sama á árinu 2022 og á þessu ári. Frítekjumarkið er nú 1.315.200

1.315.200 á ári í 300.000 kr. og leiða til lækkunar bóta hjá þeim örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum sem hafa atvinnutekjur yfir frítekjumarkinu. Að óbreyttu ákvæði hefðu útgjöldin lækkað um 1 milljarð kr. á árinu 2022. Næst er komið að sérstöku frítekjumarki vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega. Hér er lagt til sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega sem nemur 1,2 millj. kr. á ári í dag en lagt er til að það verði hækkað í 2,4 milljónir á ári. Breytingin mun leiða til 540 millj. kr. hækkunar á útgjöldum ríkissjóðs á ári. Starfsendurhæfingarsjóðir eru næstir hér á dagskrá. Það er lögð til breyting á bráðabirgðaákvæði. Við ætlum að framlengja ákvæði til bráðabirgða við lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða og lög um tryggingagjald sem kveður á um að starfsendurhæfingarsjóðir fái ekki tekjur af almennu tryggingagjaldi á árinu 2022. Sambærilegt ákvæði hefur verið í gildi frá 2013. Eftir sem áður er gert ráð fyrir óbreyttri fjármögnun frá atvinnurekendum og lífeyrissjóðum eða 0,1%. Þá er gert ráð fyrir að samkomulagi milli fjármála- og efnahagsráðherra og félags- og barnamálaráðherra annars vegar og VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs hins vegar verði breytt til samræmis og að á árinu 2022 leggi ríkissjóður Starfsendurhæfingarsjóði til framlag á fjárlögum. Gert er ráð fyrir að föst krónutala sóknargjalda hækki úr 980 kr. á mánuði samkvæmt gildandi lögum í 985 kr. fyrir árið 2022. Lögboðið framlag til sókna þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga breytist að öllu jöfnu í samræmi við áætlaða breytingu á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga 16 ára og eldri, sem og fjölgun einstaklinga.

Gjaldskyld losun gróðurhúsalofttegunda og úrvinnslugjald. Gert er ráð fyrir að fjárhæð losunargjalds vegna hvers tonns gjaldskyldrar losunar verði hækkað úr 3 milljörðum —

fjárhæð losunargjaldsins undir og vegna hvers tonns gjaldskyldrar losunar verður fjárhæðin hækkuð úr 3.430 kr. í 5.767 kr. Þetta er breyting sem leiðir af breytingum á meðalverði losunarheimilda á Evrópska efnahagssvæðinu eins og það var á árstímabili sem lýkur 31. júlí ár hvert. eru lagðar til hækkanir á úrvinnslugjaldi vegna plastumbúða, heyrúlluplasts, olíuvara, svartolíu, halogenaðra efna, málningar og rafhlaðna. Gert er ráð fyrir að þessar breytingar hafi óveruleg áhrif á tekjur ríkissjóðs. Með lögum um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru var gistináttaskattur felldur brott tímabundið með bráðabirgðaákvæði við lög um gistináttaskatt frá 1. apríl 2020 til og með 31. desember 2021. Að óbreyttu ætti bráðabirgðaákvæði því að renna sitt skeið um áramótin. Í þessu frumvarpi er lögð til tímabundin framlenging á bráðabirgðaákvæðinu og verði það að lögum verður greiðsla og innheimta gistináttaskatts felld niður til og með 31. desember 2023. Verði tillagan að lögum kemur hún til með að lækka skatttekjur ríkissjóðs um 860 millj. kr. á árinu 2022 og 1.030 milljónir á árinu 2023 að gefnum forsendum og þetta er allt að meðtöldum virðisaukaskatti. Áhrif til lækkunar á vísitölu neysluverðs eru áætluð 0,01% á næsta ári. Hér er einfaldlega um það að ræða að ferðaþjónustan er sú grein atvinnulífsins sem kannski er helst enn í sárum. Við höfum ákveðnar ráðstafanir enn á landamærum. Við sjáum að ferðalög eru ekki orðin eins og áður var og gistiþjónusta í landinu er enn að jafna sig eftir heimsfaraldur. Þess vegna myndi það skjóta skökku við að kynna til sögunnar að nýju skatt

verði endurnýjaður gistináttaskattur kynntur til sögunnar og boðað er að það verði skoðað með sveitarfélögunum hvort hægt sé að finna útfærslu sem myndi mæta þörfum sveitarfélaganna fyrir ýmiss konar fjárfestingu og ráðstafanir sem tengjast komum ferðamanna. Eins og við þekkjum af eldri umræðu hér í þinginu um það mál skiptast sveitarfélögin dálítið í tvö hólf. Það eru annars vegar sveitarfélög sem hafa mörg gistirými innan sveitarfélagsmarkanna og myndu þar af leiðandi fá talsverðar tekjur af slíkum skatti og svo eru það hins vegar sveitarfélög sem finna töluvert fyrir ferðamannastraumnum án þess að vera með mörg gistirými og slík sveitarfélög kalla eftir því að fá hlutdeild í skattinum sem er ætlaður til þess að mæta beinum og óbeinum kostnaði fyrir sveitarfélögin beint af komum ferðamanna. Þetta er löng umræða sem ég ætla ekki að fara út í nákvæmlega hér en frumvarpið gerir sem sagt ráð fyrir því að næstu tvö árin myndum við geta unnið nánar með reynsluna af því að hafa haft þennan skatt og fylgst náið með því hvernig greininni gengur að reisa sig við eftir heimsfaraldur. Við gætum átt þetta samtal við sveitarfélögin og ég hlýt að benda á að í upphafi, þegar við opnuðum á það í stjórnarsáttmálanum frá 2017 að eiga samtal við sveitarfélögin um gistináttaskattinn, var ávallt gert ráð fyrir því að að það samtal færi fram í einhverju heildarsamhengi fjárhagslegra samskipta ríkis og sveitarfélaga. Mig Mig langar til að færa mig úr gistináttaskattinum yfir í grunnforsendur flokkunar ríkisaðila samkvæmt lögum um opinber fjármál. Við leggjum í þessu frumvarpi til breytingu á 50. gr. laga um opinber fjármál ásamt nauðsynlegum breytingum til samræmis á öðrum greinum. Þetta er gert til þess að laga ákveðið ósamræmi þar sem alþjóðlegi hagskýrslustaðallinn um opinber fjármál, sem við köllum almennt GFS,

Hérna þykir rétt að gera breytingar svo samræmis sé gætt við

við samningu frumvarpsins var m.a. skoðað hvort framlengja ætti átakið Allir vinna. Það er átak sem hefur gengið út á það að endurgreiða einstaklingum að fullu virðisaukaskatt af tiltekinni þjónustu og hefur reynst vel. Við höfum í gegnum tíðina ýmist verið að styðjast við 60% endurgreiðsluhlutfall eða 100% endurgreiðsluhlutfall og ég vil bara láta þess getið hér að við erum að greina greina hver möguleg áhrif af því væru á næsta ári að framlengja átakið, skoða gögn um það hvernig átakið hefur reynst á þessu ári og þann tíma sem við höfum verið með 100% endurgreiðslur í gildi. Mér þykir mjög líklegt að við munum leggja til að átakið verði framlengt. Það er svona álitamál hversu lengi það ætti að vera, en þessum gögnum myndum við vilja geta komið á framfæri við þingið á næstu dögum eftir að málið hefur farið til nefndar til frekari skoðunar. Ég vildi láta þess getið, vegna þess að ég hef fundið fyrir umræðu um þetta atriði sérstaklega og vissulega vorum við að ræða þetta í kosningum fyrir ekki alls löngu og flestir sammála um að rétt væri að framlengja átakið. En ég vildi hins vegar byggja undir slíka tillögugerð með gögnum sem gætu dýpkað umræðuna og þau eru að fæðast. Þá vil ég láta þess getið að frumvarpið hefur áhrif á

tekjuskatturinn lækkaður um 2,3 milljarða vegna framleiðniviðmiðs sem ég rakti áðan. Heildarútgjöld barnabóta eru áætluð 13,9 milljarðar. Það má áætla að með þeim breytingum sem hér eru lagðar til vaxi útgjöld vegna barnabóta þó nokkuð miðað við það sem ella hefði orðið. Ég er ekki með þá tölu hjá mér í augnablikinu en ég myndi treysta mér til að slá á að það gæti munað allt að 2 milljörðum. Tillaga í frumvarpinu um óbreyttar viðmiðanir vaxtabótakerfisins leiðir til þess að útgjöld vegna vaxtabóta nema 2,2 milljörðum á árinu 2022. Við sjáum af þessu að vaxtabótakerfið er er smám saman, ár frá ári, að skreppa saman og við hafa tekið önnur úrræði, almenna íbúðakerfið, hlutdeildarlánin og fleiri úrræði, sem vekur upp spurningar um það hvort við ættum mögulega að flytja þá fjármögnun alfarið yfir í þessi nýju úrræði. En hér er ekki verið að leggja það til heldur gengið út frá því að vaxtabætur á næsta ári verði 2,2 milljarðar. Ég hef rakið þetta með gistináttaskattinn og sömuleiðis með atvinnutekjur ellilífeyrisþega, að tvöfalda frítekjumarkið. Aðrar breytingar hafa ýmist áhrif

Virðulegur forseti. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að bæta eigi afkomu og möguleika örorkulífeyrisþega til virkni og atvinnuþátttöku á eigin forsendum. Þetta er göfugt markmið og við vitum, vegna kannana sem gerðar hafa verið fyrir Öryrkjabandalagið, að ein helsta hindrunin fyrir atvinnuþátttöku öryrkja eru skerðingarnar í kerfinu, skerðingarnar sem valda því að þegar fólk með skerta starfsgetu finnur starf við hæfi þá éta launin nær strax upp greiðslurnar frá Tryggingastofnun. Þetta er fátæktargildra þar sem skatta- og bótakerfið vinnur beinlínis gegn sjálfsbjargarviðleitni fólks.

Það er rétt sem hv. þingmaður segir um stjórnarsáttmálann. Við höfum það að markmiði að auka möguleika öryrkja til atvinnuþátttöku og helsti þröskuldurinn sem hefur verið í vegi fyrir því eru eru áhyggjur Öryrkjabandalagsins af starfsgetumatinu og einkum því að starfsgetumatið geti leitt til einhvers konar gildru þar sem svo virðist sem starfsgetumat sé til staðar en þegar á það er látið reyna þá gengur verr en

og það er á forræði félagsmálaráðherra að leiða þá vinnu og sú vinna hefur reyndar staðið yfir lengi. Það er ekki gott að bera saman frítekjumark atvinnutekna ellilífeyrisþega og öryrkja vegna þess að þetta eru ekki lengur sambærileg kerfi.

helsti þröskuldurinn er ekki áhyggjur Öryrkjabandalagsins af starfsgetumati. Helsti þröskuldurinn er skerðingakerfið sem ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur viðheldur. Það er alveg á hreinu. Hvernig stendur á því að það er alveg sama hversu vel árar í samfélaginu, það er alveg sama hvort það er uppgangur í hagkerfinu eða hvort það er kreppuástand, að það þarf alltaf að skilja þá tekjulægstu eftir? Hæstv. fjármálaráðherra finnur alltaf einhverja afsökun fyrir að ríghalda grunnbótum almannatrygginga langt undir lágmarkslaunum. Hann finnur alltaf einhverja afsökun fyrir því að ríghalda frítekjumarki t.d. lífeyristekna hjá eldri borgurum í 25.000 kr.

neytt starfsorku sinnar án skerðinga en fengið bætur sem endurspegla þá örorku sem metin hefur verið. Að þessu leyti til er ég bara algjörlega ósammála hv. þingmanni. Annars er það þannig, ef við skoðum þróun kaupmáttar bóta almannatrygginga á undanförnum árum, að erfitt er að finna tímabil þar sem kaupmáttur þeirra bóta hefur vaxið jafn mikið jafnt og þétt ár eftir ár

eða annarra þeirra sem treysta á almannatryggingakerfið, að það hefur tekist að verja og bæta við kaupmáttinn ár frá ári. Stóra verkefnið sem bíður okkar í tilviki öryrkja er að gera allsherjarkerfisbreytingu sem ég talaði fyrir í aðdraganda kosninga og

Það er nú eins og ég lét getið um hér áðan, varðandi átakið Allir vinna, að ég hafði vonast til að geta komið með betur undirbyggð gögn en hægt var að undirbúa fyrir framlagningu frumvarpsins.

þessum endalausu framlengingum ár hvert á ýmsum ívilnandi ákvæðum laganna. Ég held að við verðum að láta okkur hafa það einu sinni enn. En mér finnst meiru skipta að við förum í þessa alvöruvinnu.

að reyna að rekja þá sögu hvers vegna ekkert varð úr því að afgreiða frumvarp eftir margra ára vinnu sem í upphafi var leidd af Pétri heitnum Blöndal.

Það var engin samstaða um breytingarnar í þeim hópi sem stóð að tillögugerðinni og þar sátu fulltrúar frá Öryrkjabandalaginu. Það liggur alveg ljóst fyrir að ef þessar breytingar hefðu orðið

þarna hafi verið hugmyndir sem menn vildu alls ekki kyngja, að það liggur fyrir að ríkissjóður hefði greitt mörgum milljörðum meira út í bætur yfir tímabilið frá því að þetta gerðist.(Forseti

bara gera þessa breytingu einu sinni á ári og þá fyrir fjárlög komandi árs en núna er komin ný skilgreining án þess að lög hafi sérstaklega breyst, ég sé alla vega ekki í þessu frumvarpi að verið sé að breyta neinu í lögunum sem ætti að breyta skilgreiningunni. Mig langar því að

Virðulegur forseti. Í sjálfu sér er engin breyting varðandi túlkun ákvæðisins sem fjallar um lágmarksbreytingar sem ber að gera um hver áramót. Það hefur alltaf verið sjónarmið fjármálaráðuneytisins að hver ríkisstjórn geti síðan ákveðið að breyta umfram þær lágmarkskröfur sem lög kveða á um. Hér hefur að jafnaði verið miðað við þær verðlagsforsendur sem almennt eru notaðar í frumvarpinu og þegar það gerist, eins og átti við árið 2021, að verðbólgan verður hærri má segja að ekki sé óeðlilegt að horft sé til þess að bæturnar hækki þá a.m.k. um það sem munar að verðlag varð á endanum hærra en forsendur fjárlagafrumvarpsins gengu út frá. En því til viðbótar er hér, og bara til að undirstrika enn frekar

hafa verið í gildi á viðmiðunarárinu. Og það er það viðmið sem almennt hefur verið litið til.

og að kostnaðarauki ríkissjóðs vegna þessa sé 540 milljónir. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra: Var lagt mat á það hverjar tekjur ríkissjóðs verða af þessari breytingu?

hvað það myndi þá kosta ríkissjóð í ný útgjöld. Það er í raun hin hefðbundna kostnaðarmatsaðferð ráðuneytisins við skatta- og gjaldabreytingar.

fljótlega aftur, bara í ljósi þess hvernig fólk nýtir viðbótarkrónur sem það hefur til ráðstöfunar. Í seinna andsvari langar mig að spyrja hæstv. ráðherra: Ég veitti því ekki athygli, missti reyndar af fyrstu mínútu ræðunnar eða svo, en það varðar skattalega meðhöndlun nýorkubíla, hvort einhverra breytinga væri að vænta frá fyrri ákvörðunum. Ég finn þetta ekki í fljótu bragði í bandorminum

og er í raun stórmerkilegt að sjá hversu mikil breyting hefur orðið á skömmum tíma, jafnvel nokkuð stórir og þungir bílar eru farnir að losa þriðjunginn af því sem þeir gerðu áður, og hér er ég að bera saman tengiltvinnbíla í báðum tilvikum. En stóra verkefnið sem bíður okkar á þessu sviði er að hafa aftur tekjur af umferð í landinu og langtímaþróunin bendir til þess að ef við gerum ekkert í málinu muni muni tekjur ríkissjóðs skreppa saman um hátt í 1% af landsframleiðslu sem væri á verðlagi dagsins í dag kannski í kringum 30 milljarðar á ári, sem eru þá ekki fyrir hendi til að fjármagna samgöngukerfið. Þessu verðum við að bregðast við.

SPEECH_BEGIN Forseti. Við ræðum hér um fjárlagabandorminn og ég ætla að byrja á því að fara yfir atriði sem mér líst mjög vel á. Þar ber helst að nefna þau nýmæli að árleg uppfærsla skattleysis- og þrepamarka í tekjuskattskerfinu verði hér eftir miðuð við hækkun neysluverðsvísitölunnar og áætlaðan framleiðnivöxt í hagkerfinu. Þetta er snjallt og með þessu er verið að slá tvær flugur í einu höggi, viðhalda sveiflujöfnunaráhrifum tekjuskatts- og bótakerfisins en um leið verjast ójafnaðaráhrifum af raunskattsskriði.

Hvernig gerðist það? Jú, það gerðist vegna þess að persónuafsláttur fylgdi ekki launaþróun, vegna þess að bótafjárhæðir rýrnuðu að raunvirði og skerðingarmörk vaxta- og barnabóta hækkuðu ekki í takt við laun og fasteignaverð og þetta var bara pólitísk ákvörðun. Raunskattsskrið af þessu tagi, þetta er skemmtilegt orð, er bara klassísk leið hægri manna til að hækka skatta á venjulegt fólk á meðan skattbyrðin er lækkuð hjá hinum tekjuhæstu og eignamestu, hún er færð til. Lengst af talaði hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra um þetta raunskattsskrið sem eins konar náttúrulögmál, eitthvað sem hlyti bara að gerast þegar uppgangur væri í hagkerfinu. En það er fagnaðarefni að með þessum bandormi er horfið af þeirri braut með þessum mjög snjalla hætti og viðurkennt að koma þurfi böndum á raunskattsskrið, svo að ég noti nú orðalag úr greinargerð frumvarpsins. Auðvitað hefðu samt margar af tekjulægri fjölskyldum landsins alveg þegið það að vera hlíft við aukinni skattbyrði síðustu átta árin þegar sköttum og gjöldum var einmitt létt af stórútgerðinni og ríkasta fólkinu á Íslandi. Þetta er til bóta en að öðru leyti er þetta ekkert sérlega geðslegur bandormur. Í fjárlögunum sjáum við enga raunhækkun framlaga til barnabótakerfisins og í þessum bandormi er þess mjög vandlega gætt að hvers kyns hreyfingar á fjárhæðum og skerðingarmörkum feli ekki í sér aukin útgjöld eða aukinn stuðning við barnafjölskyldur á Íslandi yfir það heila. Það er bara verið að hliðra til peningum innan kerfisins. Barnafólk þarf áfram að búa við skarpar skerðingar og tekjutengingar, ólíkt því sem tíðkast annars staðar á Norðurlöndunum þar sem litið er á barnabætur sem svona almennt stuðningsnet, verkfæri til að létta undir með fólki sem er að ala upp börn, lágtekju- og millitekjufólki. Þetta og svo auðvitað hin algjöra stöðnun í þessum fjárlagapakka þegar kemur að félagslegri húsnæðisuppbyggingu er ekki gott veganesti inn í kjarasamningana á næsta ári.

Hér bólar heldur ekkert á alvörusókn í loftslagsmálum, til að mynda þegar kemur að grænum gjöldum eða grænum ívilnunum. Þar sjáum við bara algera lognmollu

sem er náttúrlega orðin tóm ef því markmiði verður ekki fylgt eftir þegar kemur að útgjöldum og tekjum ríkisins. Það segir sig sjálft. Í frumvarpinu er heldur ekki sýnd nein alvöruviðleitni til að jafna byrðarnar í samfélaginu, beina skattheimtunni að ofurarði, ofureignum eða ofurtekjum. En verst af öllu er þó kaldlyndið gagnvart þeim hópum í íslensku samfélagi sem verst standa, ekki síst þeim sem reiða sig á lífeyri. Með breytingunum á frítekjumarki, sem hér eru boðaðar, verður staðan þannig eftir áramót að frítekjumark eldra fólks vegna atvinnutekna verður orðið átta sinnum hærra en frítekjumarkið vegna lífeyristekna. Almenna frítekjumarkið á áfram að standa í 25.000 kr. á mánuði og eftir það byrja bara skerðingarnar að bíta. Og hvaða hópur er það sem þarna er skilinn eftir? Jú, á hverjum bitnar þetta? Þetta bitnar á fólkinu sem hefur unnið lýjandi störf alla ævi. Þetta bitnar á verkafólki. Þetta bitnar á iðnaðarmönnum, hjúkrunarfræðingum, sjómönnum, fólkinu sem hefur unnið erfiðisvinnu og þarf heilsu sinnar vegna að leggja niður störf þegar komið er á eftirlaunaaldur, láta sér nægja greiðslur frá Tryggingastofnun og frá lífeyrissjóðnum sínum.

og eftir að skatturinn hefur líka tekið sitt verða eftir fyrir þessa konu 271.000 kr., 5.000 kr. aukalega. Það er nú allur ávinningurinn af því að hafa greitt í lífeyrissjóð alla ævi eins og almannatryggingakerfið okkar er í dag. Finnst hæstv. fjármálaráðherra forsvaranlegt að skattpína fólk með þessum hætti? Og hvernig dettur hæstv. fjármálaráðherra í hug, og ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, að viðhalda þessu kerfi ár eftir ár frekar en að hækka frítekjumarkið vegna lífeyristekna og binda enda á langvarandi kjaragliðnun milli launa og lífeyris? Hvers vegna er það ekki gert? Ég hef nægan tíma, sýnist mér, þannig að ég ætla líka að víkja nokkrum orðum að öryrkjum, að fólki með skerta starfsgetu.

Hvernig spilast þetta þá? Jú, greiðslur Tryggingastofnunar skerðast um 53.000 kr. Skatturinn tekur 78.000 kr. og eftir standa 27.000 kr. Svona er fyrirkomulagið.

Þetta eru spurningar sem vakna þegar þessi bandormur er lesinn. Vonandi getur hæstv. ráðherra útskýrt betur fyrir okkur hver heildarhugsunin er, hvert hann og ríkisstjórnin eru að fara með almannatryggingakerfið okkar.

við boðuðum að við vildum bregðast við. Lengst af var umræðan um að það væri ósanngjarnt að þrepamörkin milli þrepa í tekjuskattskerfinu fylgdu einni vísitölu, launavísitölunni, en persónuafslátturinn annarri, neysluvísitölunni, og það er alveg rétt að það hefur gerst yfir tíma að átt hefur sér stað raunskattsskrið á Íslandi. En það er ekki bara undanfarin ár heldur má segja að það hafi gerst alveg frá upphafi staðgreiðslukerfisins þar sem svo virðist sem við höfum kannski farið fullbratt af stað með háum frítekjumörkum sem yfir tíma voru unnin til baka. Við skulum segja að það hafi á næstum því 30 árum verið unnið til baka. Þegar við förum yfir þetta tímabil og gerum það upp þá finnst mér sjálfsagt að ræða um skattbyrðina fyrir einstaka tekjuhópa á tímabilinu. En það eru önnur atriði sem skipta samt sem áður meira máli. Ráðstöfunartekjur fólks, kaupmáttur, skiptir miklu meira máli en skattbyrði. Hvernig gengur okkur að auka ráðstöfunartekjur fólks? Krónurnar sem fólk hefur úr að spila í lok mánaðar skipta á endanum alltaf miklu meira máli en tæknilega talan skattbyrði. Í þessu samhengi hefur okkur gengið frábærlega og okkur hefur gengið alveg einstaklega vel á undanförnum árum þar sem við höfum farið í gegnum kjarasamninga þar sem sérstök áhersla hefur verið lögð á hækkun neðri enda launastigans sem hefur viðhaldið þeirri yfirburðastöðu sem við höfum haft að launajöfnuður er hvað mestur á Íslandi, ekki bara á Norðurlöndunum heldur í heiminum öllum. öllum. Þrátt fyrir allt tal um raunskattsskrið þá búum við í samfélagi þar sem ráðstöfunartekjur fólks hafa vaxið jafnt og þétt og þær hafa vaxið meira en annars staðar. Þessu er öllu hægt að fletta upp á tekjusagan.is, sem er vefur sem ég átti frumkvæði að að setja saman til þess einmitt að geta tekið umræðu af þessu tagi á grundvelli raunupplýsinga.

lítum þó nokkur ár aftur í tímann sjáum við að það er tímabil þar sem raunskattsskriðið átti sér ekki stað í sama mæli og áður þar sem það gerðist loksins að skattbyrði tekjuhæstu tíundanna

Hæstv. ráðherra minntist á vefinn tekjusagan.is og mér fannst einmitt athyglisvert að á þeim vef er hvergi hægt að sjá nákvæmlega skattbyrði milli ára. Þetta fannst mér svolítið áberandi þegar vefurinn var kynntur með pompi og prakt fyrir nokkrum árum.

bæta lífskjör fólks, að tryggja að fólk fái að njóta erfiðisvinnu sinnar og fái að halda eftir sanngjörnum hlut af vinnuframlagi sínu. Þess vegna finnst mér hinn eini rétti mælikvarði í þessu efni vera ráðstöfunartekjurnar og kaupmáttur þeirra yfir tíma. Ef við erum í keppni við önnur lönd um skattbyrði þá held ég að við verðum með afskaplega mikla rörsýn á kerfið okkar. En um skattbyrðina, þróun hennar yfir tíma og þar með talið raunskattsskriðið, var skrifuð heilmikil skýrsla af Axel Hall fyrir nokkrum árum — í tekjuskatti og einn okkar allra færasti maður til að taka þetta til samanburðar, og gerði það mjög nákvæmlega — þar sem það er dregið fram, það er alveg rétt sem hv. þingmaður segir, að raunskattsskriðið er staðreynd. Ég held að

Svo hefur sú mikla breyting átt sér stað í íslensku samfélagi að fleiri og fleiri hafa notið góðs af verðmætari störfum, við erum að framleiða svo miklu meiri verðmæti í dag, svo að við höfum staðið undir því að fólk láti hluta af launum sínum renna í tekjuskatt. Þetta er mikilvæg umræða. Ég segi: Ráðstöfunartekjurnar eru alfa og omega en skattbyrðin skiptir að sjálfsögðu máli, sérstaklega þróun skattbyrðinnar yfir tíma og svo þurfum við að horfa á hluti eins og tekjujöfnuð og slíka þætti.

sú ríkisstjórn sem nú er að hefja störf, eða endurnýja heitin eftir fjögurra ára starf, grípi til afgerandi aðgerða til að auka jöfnuð í íslensku samfélagi.

alfa og omega í þessu. En vandinn sem við glímum við hefur alltaf verið hvernig ráðstöfunartekjur dreifast á milli mismunandi tekjuhópa. Við höfum séð það í faraldrinum að fjármagnstekjur hafa hækkað mjög mikið sem þýðir að ráðstöfunartekjur þeirra tekjuhærri

sem birtist í frumvarpinu í forsendum um þróun almannatrygginga, dugar hvergi nærri til að stöðva það sem kallað er kjaragliðnun og veldur auknum ójöfnuði í samfélaginu.

fólkið á Íslandi sem býr við minnstu ráðstöfunartekjurnar, fólkið á Íslandi sem lifir við fátækt. Það að einhver á Íslandi, einu ríkasta landi heims, skuli lifa við fátækt er skammarlegt. Það eru að sjálfsögðu ánægjulegar fréttir í þessum svokallaða að ríkisstjórnin ætli að tvöfalda frítekjumark aldraðra á milli ára. Hins vegar er sorglegt að átta sig á því að sú aðgerð hefur einungis áhrif á um 1.400 af 40.000 öldruðum á Íslandi. Með öðrum orðum: Þetta hljómar eins og mjög gjafmild ríkisstjórn sem ætlar að gera mikið fyrir þá sem lifa við fátækt en sannleikurinn er sá að kostnaður ríkisins við þessa breytingu er ekki mikill. Nær hefði verið að ráðast í aðgerðir sem nýttust breiðari hóp aldraðra. Má þar t.d.

Já, það er skammarlegt hvernig við förum með þær kynslóðir sem tryggðu þá velsæld sem við lifum við í dag. En það eru ekki bara þeir öldruðu sem við hugsum ekki nógu vel um. Í dag eru yfir 21.000 manns með 75% örorku- eða endurhæfingarmat hér á landi. Þessi fjöldi hefur tvöfaldast frá aldamótum og hækkar ár frá ári. Um 30% þessa hóps eru undir fertugu og tveir þriðju eru konur. Þessi hópur á mjög erfitt með að sækja sér bjargir annars staðar en inn í sjálft almannatryggingakerfið þar sem íslenskur vinnumarkaður tekur lítið sem ekkert á móti fólki með skerta starfsgetu og bætur sem ríkissjóður greiðir skerðast mjög hratt ef öryrkjar reyna að vinna. Þannig er frítekjumark atvinnutekna

Ef verðlagshækkunum hefði verið fylgt væri þetta frítekjumark nú mun hærra. Að auki er lágmarksframfærslutrygging þeirra sem fá örorku- og endurhæfingarlífeyri um 265.000 kr. á mánuði fyrir þá sem ekki fá greidda svokallaða heimilisuppbót en 333.000 kr. hjá þeim sem fá slíka. Það þarf ekki að vera með doktorsgráðu, eins og hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra vildi að einhver hefði,

Hér er kjörið tækifæri, fyrir ríkisstjórn sem vill raunverulega bæta kjör þeirra verst settu, til að hafa alvöruáhrif. En

þangað til ríkisstjórnarflokkarnir ná saman um raunverulegar aðgerðir. En miðað við hvað tók þau í langan tíma að semja sín á milli um stóla

ellilífeyrisþegum með atvinnutekjur og verða fyrir þeirri breytingu sem frítekjumark hefur áhrif á. Ég skil þetta að vissu leyti því að aldraðir eiga það skilið að þurfa ekki að vinna fram á síðustu stund til að geta lifað mannsæmandi lífi. En öryrkjar eru að stórum hluta ungt fólk sem hefur áhuga á því að taka virkari þátt í samfélaginu sé þess kostur. Núverandi kerfi, sem ríkisstjórnin heldur áfram að svelta, er þvert á móti letjandi. Það borgar sig ekki fyrir öryrkja að vinna hlutastörf. Það borgar sig ekki að leggja sitt af mörkum. Við þurfum að gefa öryrkjum tækifæri til að vinna ef þeir þess óska og öðlast þannig aftur þá starfsgetu sem þeir eiga skilið án þess að við séum að refsa þeim fyrir það. Ég vona því að ríkisstjórnin og nefndir innan Alþingis sem ræða þessi mál sýni þá forsjá að horfa til þess að tvöfalda frítekjumark sem fyrst, ekki bara tvöfalda heldur að gera frítekjumark öryrkja

mikið um hvað þau séu að gera góða hluti í að hækka barnabætur. Að sjálfsögðu er gott að þær séu að hækka á milli ára. En sannleikurinn er sá að þessar hækkanir duga ekki til að halda í við hækkandi útgjöld. Það er líka mikilvægt að muna að fyrir marga, sér í lagi ungt fólk með börn, er þetta lífsnauðsynleg búbót til þess að geta veitt börnum sínum mannsæmandi lífsgæði. er vert að hafa í huga að barnabætur eru í raun ekki styrkur eða bætur heldur er þarna verið að tala um ákveðna tilfærslu á milli kynslóða. Við sem eigum börn sem hafa vaxið úr grasi erum að borga að hluta til hærri skatta sem yngra fólk sem er með börn er að fá í formi barnabóta.

Ísland er t.d. eina landið á Norðurlöndunum fyrir utan Danmörku sem skerðir barnabætur vegna tekna. Í Danmörku er miðað við mun hærri upphæðir en hér. Hér skerðast barnabætur strax við lágmarkslaun. Danirnir völdu skemmtilega upphæð vegna þess að þeir byrja að skerða við svipuð laun og þingmenn fá. fá. Kannski ættum við að hugsa hvort þetta væri ekki eitthvað sem við gætum tekið upp. Já, það er til skammar að á Íslandi skuli vera fólk sem lifir við fátækt.

stórlega tekjur þeirra sem þurfa á þessum styrkjum að halda. Það sækir enginn um þessa styrki og það fær enginn þessa styrki nema hann þurfi nauðsynlega á því að halda. Það er enginn að fá bílastyrk, það er enginn að fá lyfjastyrk nema þurfa á því að halda.

að níðast á þennan hátt á þeim sem virkilega þurfa á því að halda að fá þetta. Við sjáum líka

fer hann að vinna og borgar skatta og hann hefur það betra. En ríkisstjórnin segir: Nei, það verður að skerða. Til hvers að fara að vinna ef þú veist að það sem þú átt að fá í vinnulaun verður tekið af þér?

lægstu laun. Þetta sýnir okkur svart á hvítu að við þurfum að fara að breyta kerfinu

en kannski hefði verið nær að spyrja öryrkjana og eldri borgarana hver væri rétta verðbólgan þegar þeir voru að fylla út skattskýrsluna sína og áætla tekjurnar fram í tímann.

7,47% á ári að meðaltali, þ.e. 2% að meðaltali sem safnast upp í um 50% hækkun á þessum grunni sem vantar

gaman og lærdómsríkt að heyra af reynslu fólks. Nú hefur hv. þingmaður setið hér á þingi lengur en ég og eflaust heyrt í mörgum öryrkjum sem lifa hreinlega við sárafátækt hér á landi. Þegar það fólk heyrir afsakanirnar sem ríkisstjórnin og stjórnmálamenn veita fyrir því af hverju ekkert er gert í þeirra málum ég ímyndað mér að hv. alþingismaður finni fyrir mikilli reiði í þjóðfélaginu þegar kemur að þessum málum.

og það er ekki svo að öryrkjar eða eldri borgarar fái einhvers konar desemberuppbót eins og flestir launamenn.

ef svo færi að í boði væri tillaga sem gæti náð lengst í því að jafna kjör þessara hópa, öryrkja og eldra fólks, sem hv. þingmaður hefur verið óþreytandi að tala fyrir, hvaða tillaga væri það helst? Ég spyr vegna þess að við tölum öll hér eins og okkur þyki það sjálfsagt mál að laga þetta en það séu einhvern veginn seigfljótandi kerfi sem stoppa okkur.

Hvað leggur hv. þingmaður til? Hvað myndi hann leggja til ef hann fengi þá ósk uppfyllta að það kæmi inn bara ein tillaga sem væri raunhæf og gengi lengst í að jafna kjör þessara hópa sem hann hefur talað mest fyrir?

eins skýrt og það gerist. Nú sjáum við bara til með það. En mig langaði í seinni umferð að fara aðeins til baka í orð hv. þingmanns þar sem hann talaði um kjör öryrkja og aldraðra, mynda þessa ákveðnu jaðarhópa, hvernig þeir koma undan Covid-tímabilinu. Hv. þingmaður talaði um það í tengslum við möguleikana á einhvers konar uppbótargreiðslu nú þegar kemur undir árslok.

unga fólkið, við erum að tala um börnin, við einblínum á heilbrigðiskerfið, en hefur hagur þessa fólks verið skoðaður með Covid-augum? Vitum við hver áhrifin hafa verið þar? Eða er þetta enn eitt sem gleymist þegar kemur að þessum hópi?

Frú forseti. Mig langar að velta því upp hvort það sé fundarfært hjá okkur í dag eða hvort forseti þurfi að gera hlé á þessum fundi vegna þess að stjórnarliðar virðast allir hafa öðrum hnöppum að hneppa en að ræða grundvöll fjárlaga ríkisins næsta árið. Hér erum við búin að ræða bandorminn í tvo klukkutíma. Eini fulltrúi stjórnarflokkanna sem hefur tekið til máls er hæstv. fjármálaráðherra. Er staðan kannski sú að ógnarjafnvægið milli stjórnarflokkanna felur í sér að lyklavöldunum fylgi friðhelgi, að flokkarnir tjái sig ekki hver í annars máli? Hvort heldur sem er, frú forseti, þá óska ég liðsinnis forseta við vinna bug á þessu vegna þess að það er ólýðræðislegt og það er ólíðandi og það er vanvirðing við þingið að hér sé bara stjórnarandstaðan að hjala hvert ofan

Þeir eru ekki hér til að hlusta á sjónarmið stjórnarandstöðunnar, það er ekki þannig að þau sitji andaktug að heyra hvað við höfum að segja og hafi þess vegna ekki tekið til máls. Þau eru ekki á mælendaskrá, þau hafa ekki tekið til máls, þau hafa ekki einu sinni einu sinni notað andsvararétt sinn. Ég trúi því varla að þau hafi engar skoðanir á því hvernig eigi að fara með fjármuni ríkisins á næsta ári.

Þar er ekki hin eiginlega þinglega umræða. Þar er ekki málstofan út til samfélagsins. Hún er hér. Mér þætti áhugavert að fá að heyra sjónarmið meiri hlutans sem ætlar jú að ná í gegn miklum breytingum á eigin frumvarpi. Hverjar eru þær? Hvað er fólk að hugsa? Eða er þetta samræða sem þolir ekki dagsins ljós? Er það ástæðan fyrir því að hér sitjum við, stjórnarandstaðan, og ræðum málin án aðkomu stjórnarliða?

Ég myndi halda að þau myndu vilja fylgja alla vega málum úr hlaði en það er ekki raunin. Við búum við það að stjórnarþingmenn afsala sér einfaldlega völdum til ráðherra sinna

heldur virðast hæstv. ráðherrar, jafnvel hæstv. ráðherrar sem eru að leggja fram mál, ekki hafa tíma til þess að hlusta á það hvað aðrir hafa að segja.

Frú forseti. Það liggja auðvitað ekki fyrir nein skilaboð frá þingflokksformönnum stjórnarflokkanna um að þingmenn í stjórnarmeirihlutanum eigi ekki að taka þátt í umræðunni eða fylgjast með henni, eftir því hvernig þeir kjósa að gera. Í það minnsta liggur ekkert slíkt fyrir af af hálfu þingflokks Vinstri grænna og að ég held ekki frá neinum öðrum enda væri slíkt mjög furðuleg vinnubrögð. Ég hef verið hér að fylgjast með þessari umræðu í dag og mun halda áfram að gera það en ég held að það sé mikilvægt að koma málinu hratt og örugglega til nefndar, en að sjálfsögðu þannig að þeir þingmenn sem það kjósa geti komið sjónarmiðum sínum á framfæri í ræðustóli Alþingis. Það er svo sannarlega hægt og ég fylgist með umræðunni enda skiptir það máli þegar við tökum málið til okkar

Ég naut þess að vera í hv. efnahags- og viðskiptanefnd á síðasta kjörtímabili og þar var mjög spennandi vinna með þetta ágæta frumvarp. Og ég sit nú í fjárlaganefnd þar sem við erum að falla um fjárlögin.

til máls. Ég er ekki í fjárlaganefnd en hef mikinn áhuga á þessari umræðu. Ég hefði haldið að hér ætti að fara fram umræða þar sem við heyrum báðar hliðar, ekki bara framsögu og síðan það

Virðulegi forseti. Við ræðum hér gríðarlega mikilvægt mál sem er í tengslum við fjárlög og hvernig staðið verður að efnahagsmálum næstu fjögur ár. Ríkisstjórnin, þar með talið hæstv. fjármálaráðherra, hefur talað um að þetta sé eitt mikilvægasta verkefni stjórnmálanna næstu árin; að stuðla að sjálfbærum og öruggum ríkisfjármálum, efnahagsmálum.

Ég hefði haldið að áhuginn væri meiri í þessu brýna máli sem við ræðum hér. Þetta eru ekki bara einhver aukreitismál heldur risamál sem við erum að fjalla um, fjárlög, fylgifrumvörpin o.fl. Þannig að þetta undrar mig svolítið í ljósi allrar umræðu, en ekki síst í kosningabaráttunni.

ekki eitt andsvar frá stjórnarþingmanni. Það er varla að þeir sjáist hér í salnum og í húsi. Það er eitt að hlusta á okkur með öðru eyranu og annað að taka þátt í lýðræðislegri umræðu um það hvernig við ætlum að haga samfélagi okkar, hverjar

Virðulegi forseti. Ég ætla að ítreka það sem ég sagði áðan, það hafa verið skilaboð til þingmanna í stjórnarmeirihlutanum, frá þeim sem stýra þingflokkunum,

Í fjárlaganefnd sitja níu manns. Af þeim eru sex frá stjórnarmeirihlutanum, þrír frá stjórnarandstöðunni. Við erum 63 þingmenn á Alþingi.

gefi sér tíma til að taka þátt í þessari umræðu og hlusta á það hvað við höfum að segja.

þessi ömurlegu fjárlög sem hafa verið lögð fram. Þau eru eingöngu fyrir þá útvöldu en ekki fyrir þá sem þurfa mest á hjálp að halda.

Það er því ekki bara í þessu máli sem stjórnarliðar eru að skrópa og skila auðu heldur líka í fjárlögunum sem eru hin hliðin á ríkisfjármálunum. Frú forseti. Þingið tók sitt lengsta hlé í rúma þrjá áratugi eftir að því var frestað í vor. Í hálft ár þurfti fólk ekki að mæta hingað til að ræða þróun þróun samfélagsins, í þessari málstofu lýðræðisins. Í hálft ár gátum við ekki haft aðhald með ríkisstjórninni. Við erum á sjötta fundi kjörtímabilsins og er nokkuð til of mikils mælst að fólk fari að mæta í vinnuna?

Hér erum við að fjalla um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2022 og það hefur aldrei gerst áður að horft hafi verið til verðlagsþróunar eða launaþróunar liðins árs

raunverðbólgu og raunlaunaþróun. Það á eftir að koma í ljós hvort þetta er í raun og veru hækkun umfram það eða ekki. En þetta er, eins og ég segi, í fyrsta sinn sem horft er til baka og sagt:

ekki 3,4% heldur 7,6%. Þannig að upprunalega talan sem var notuð vegna verðbólgunnar, væntrar verðbólgu, sem var 3,6%, ætti að miða við hæstu töluna

6,93%, launavísitalan. Þetta er á ári. Verðbólgubreytingin á ári í prósentum, prósentutalan sjálf á sama árabili, er 4,29% að meðaltali.

sem er verið að fjalla um að ættu að vera í gildi og væru í gildi ef það væri einfaldlega farið eftir bókstaf laganna og hækkað samkvæmt launaþróun eða verðlagsþróun, hvort sem er hærra. Það hefur hins vegar ekki verið gert. Það hefur bara verið hækkað samkvæmt væntingum, samkvæmt spá um hver launaþróun og verðlagsþróun verður, ekki hver raunveruleg verðlagsþróun og launaþróun hefur verið.

að horfa til þess hvernig þetta á að hækka í raun en velur lægri töluna, ekki hærri töluna, sem er mjög áhugavert. — Ég sé ekki að einhver stjórnarþingmaður hafi óskað eftir að

í ljósi þess að þetta kemur ekki hvað síst niður á litlum fyrirtækjum, smáum rekstraraðilum, í veitingahúsageiranum og líka ferðaþjónustu? Hvort hann sæi fyrir sér að það hefði mátt

Mér finnst vanta alla umræðu um inntakið á kolefnisgjöldum. Stefnan hjá okkur í Viðreisn er að við eigum, ekki spurning, að nota hvata, græna hvata og gjöld svo lengi sem það eru ekki viðbótarálögur á allt kerfið sem slíkt, frekar að fara í það að breyta

en t.d. með bensíngjaldið þá fer meira í samgöngur heldur en innheimtist af bensíngjaldinu, þannig að þar er viðbót bætt við. Þá hugsar maður: Allt í lagi, það er

Slíkar útskýringar ættu alltaf að vera til í fjármálaáætlun því að þar setja stjórnvöld fram stefnu sína um útgjöld og líka um tekjur.

forvarnir og viðbrögð við þeim skaða sem áfengi veldur vissulega þá er ekki neitt rökrétt samhengi þar á milli.

Það hefur líka verið ágætistaktur í byggingargeiranum og það er nú ekki auðvelt að fá iðnaðarmenn þessa dagana. Ég nefni þetta vegna þess að víða er rætt, t.d. í fjárlagafrumvarpinu, um að mörg Covid-úrræði séu að renna sitt skeið af því að atvinnuleysið hafi gengið niður.

þar með talið fyrir okkar viðkvæmustu hópa. Öryrkjar og eldri borgarar sjá rétt rúmlega 1 milljarðs kr. viðbót við sín kjör í þessum fjárlögum þrátt fyrir 120 milljarða kr. afkomubata,

til að borga lögbundin gjöld sín með afslætti og við erum tilbúin að veita peninga út í kerfið sem gætu verið þensluhvetjandi til þess að fólk sinni lögbundnum skyldum sínum. En við erum ekki með svigrúm til að leyfa öryrkjum að sækja sér vinnu í auknum mæli.

hjá þeim hópi sem mest þarf á breytingum að halda í dag, og þá er ég að tala um einstaklinga sem ekki eiga nóg í lífeyrissjóði til að lifa af og þurfa að treysta á almannatryggingar en fá lítið sem ekkert af lífeyristekjum sínum, hvað þá eignaverðshækkun, því að skerðingarmörkin hreyfast ekkert. Þessi hópur fær því ekkert aukalega vegna þessara eignaverðshækkana sem þrýsta nú á allt kerfið en kostnaðurinn lendir á þeim, því að verðbólgan hefur þyngst áhrif á einstaklingana sem hafa minnst á milli handanna. Virðulegi forseti. Það er til marks um framfarir þjóðar hversu vel hún sinnir sínum viðkvæmustu hópum. Í þessu frumvarpi eru engar framfarir. Þetta kallast að niðurgreiða áhættu eins hóps á kostnað annars, að það eru aðgerðir ríkisins sem valda verðbólgu dagsins í dag og eignaverðshækkunum dagsins í dag. Ákvörðun um að beina mestum stuðningi við hagkerfið í gegnum bankakerfið og Seðlabankann varð til þess að stór hluti fjármagns hljóp inn á eignamarkaði

vegna aðgerða ríkisins í tengslum við Covid. Þetta sama fólk gat líka gert við heima hjá sér með afslætti. Nú skapar þessi rammi, þessi markaður, þrýsting á verðbólgutölur og heldur aftur af möguleikum okkar til að sækja fram og tryggja framfarir út frá þeirri skilgreiningu að framfarir þjóðar byggi á hversu vel hún sinnir sínum viðkvæmustu hópum. Önnur leið til að skilgreina framfarir er hversu vel við hugum að unga fólkinu okkar,

en aukasókn, umframsókn, hraðari sókn í stórum málum sem ákvarða framtíð lands og þjóðar, til að mynda loftslagsmál í þágu atvinnuuppbyggingar, eru nú í biðstöðu vegna verðbólgu. Engu er bætt við fyrri plön frá því í vor þrátt fyrir stórhuga stjórnarsáttmála. Hræsnin er sú að þessi hópur, unga fólkið, líkt og eldra fólk og öryrkjar, er núna að lenda í tvöföldu höggi. Ríkisstjórnin situr í spennitreyju vanfjárfestingar í framtíðarstörfum fyrir þetta unga fólk vegna verðbólgu á íbúðamarkaði, sem bitnar mest á ungu fólki. Á síðustu 30 árum hefur íbúðaverð hækkað um nærri 50%

þennan margumrædda vítahring íbúðaverðs, launahækkana og verðlagshækkana í þessum fjárlögum og heldur aftur af breytingum í þessum bandormi,

Það er jafn há upphæð og ríkið leggur í fjárfestingu í húsnæði hér á landi í gegnum almenna íbúðakerfið. — Ég endurtek: Það fer jafn mikið í viðbótarverðbólgu út úr ríkissjóði vegna þessa spírals sem við erum komin inn í, og fer inn í almenna íbúðakerfið á þessu ári, kerfi sem gæti haldið aftur af umræddum hækkunum, kerfi sem gæti komið okkur í þá stöðu að við stæðum ekki stöðugt í þessum hækkunum. Hér væri hægt að fjárfesta með virkum hætti í kerfunum okkar til að draga úr þrýstingi í stað þess að bakka bara og bíða eftir því að vandinn vindi sífellt upp á sig, í stað þess að benda á unga fólkið og segja því að hlaupa hraðar, vera með meiri framleiðni, láta einhvern veginn ótta um framtíðina drífa það áfram. Hvar liggur ábyrgðin í þessu máli? Þessum hópum, ungu fólki, og svo öryrkjum og eldra fólki, sem ekki hefur háar tekjur, er svo att saman einhvern veginn á þeim forsendum að það sé ekki svigrúm til að standa með viðkvæmasta fólkinu í landinu af því að það auki skuldir framtíðarkynslóða. Þannig er hægt að koma sér undan ábyrgð um ákvörðun um að breyta kerfunum, styrkja þau, stokka upp, með því að fullvissa unga fólkið okkar, nýjar kynslóðir, um að þetta sé ekki skynsamlegt. Alvöruleiðtogar skilja stóru myndina og átta sig á eigin ábyrgð í þessu máli, sem er þessi spennitreyja sem við erum í í dag vegna aðgerðaleysis í stórum samfélagslegum verkefnum, líkt og á íbúðamarkaði, vegna áhugaleysis á að byggja upp alvörubarnabótakerfi sem dregur úr skattbyrði ungs fólks sem á að hlaupa hraðar og kaupa dýrari íbúð. Spenna hefur svo skapast sem heldur aftur af sókn fyrir þessar sömu framtíðarkynslóðir. Hér þurfa stjórnvöld að hvetja til samstöðu hópa, að rjúfa þennan vítahring í stað þess að bakka og bíða eftir að samfélagssáttmáli okkar fyrir ungmenni, unga sem aldna, rofni, að sókn fyrir þau ungu og framtíðina og vörn fyrir þá sem viðkvæmastir eru virðist ómöguleg því að ríkið er að lenda í verðbólgu. Það er eitthvað að þegar stjórnvöld geta ekki losað hagkerfið og samfélagið úr vítahring.

Það er eitthvað að þegar stjórnvöld halda að það að vera stórhuga sé auðvelt, að sóknartækifæri birtist aðeins þegar aðstæður eru einfaldar og að bíða verði þar til lygnir til að gera eitthvað í málunum. Það er eitthvað að þegar stjórnvöld geta bara talað um kostnaðinn sem er að koma í stað þess að umbylta kerfunum okkar og breyta stöðunni.

Svarið var á þá vegu að það væri horft til þess að aðgerðin kallaði ekki fram aðrar breytingar á háttum fólks. Það er auðvitað ekki þannig sem þetta atvikast í raunheimum þannig að ég held að það væri skynsamlegt ef hv. efnahags- og viðskiptanefnd

hefur rannsakað þessi mál og skoðað ofan í kjölinn, og reyna að ná utan um það hver hin eiginlegu áhrif af breytingu sem þessari eru líkleg til að verða. Mér segir svo hugur um að nettóútgjöld ríkissjóðs af þessari aðgerð verði sáralítil. Þá er alveg litið fram hjá því sem má færa plúsmegin plúsmegin í kladdann hvað varðar heilsufarsleg áhrif og þau félagslegu sem snúa að því að fullorðið fólk geti verið lengur á vinnumarkaði, þau sem bæði vilja og geta.

Það er horft til þess að stuðningur við þá sé að fasast býsna hratt út um áramót og í byrjun næsta árs, 15. febrúar minnir mig að sé ákveðið viðmið í þeim efnum.

á meðan gæði þessara bíla og tækniþróun framleiðanda er að ná brúa það bil sem er á milli fyrstu og annarrar kynslóðar tengiltvinnbílanna og hreinu rafmagnsbílanna. að það væri skynsamlegt að hv. efnahags- og viðskiptanefnd tæki þó ekki væri nema einn snúning á því að reyna að greina það og kalla til þá sem best þekkja varðandi hvað er að gerast hjá framleiðendum og þar fram eftir götunum, svo að við missum ekki dampinn.

talaði á þeim nótum að þetta væri allt saman í skoðun og það væri verið að huga að þessu. En þegar maður horfir á raunverulega stöðu mála þá virðist vera að þetta sé svona að fara af stað innan fjármálaráðuneytisins núna. Það getur auðvitað verið

en minni þó jafnframt á, af því hæstv. ráðherra er hér í salnum, að ökutæki og umferð eru býsna hátt skattlögð á Íslandi og að það verði haft í huga við þá stefnumörkun sem verið er að vinna að í fjármálaráðuneytinu. Þessu til viðbótar vil ég koma inn á Framkvæmdasjóð aldraðra. Þar er enn ein framlengingin á því að tekjur framkvæmdasjóðsins fari til rekstrar. Ég veit að Ég veit að ætlunin var að við værum fyrir allnokkru komin út úr þessari stöðu en erum hér enn þá. Það er nauðsynlegt að skoða þetta í samhengi við það hversu illa hefur tekist að koma út fjárveitingum

og þykir ýmsum nóg um forgjöf Ríkisútvarpsins á þessum markaði. Mig langar að nefna gistináttaskattinn sem er nefndur í frumvarpinu á þeim nótum að ferðaþjónustan fái

gott ef það var ekki bara ríkisendurskoðandi sem felldi þann dóm að þetta væri með óhönduglegustu gjaldstofnum ríkisins og flækjustig og kostnaður við innheimtu

lagt fram tillögu um að lækka það gjald á hverju ári undanfarin fjögur ár og ég velti fyrir mér hver rökin eru fyrir því að láta þetta gjald fylgja hinni almennu 2,5% hækkun.

af neinni vissu á liðnu kjörtímabili? Það hefur ítrekað verið spurt um það. Ég held að það hljóti að enda á þeim stað með gjald sem þetta, sem er ætlað til þess að hafa áhrif á starfsemi fólks og fyrirtækja og framgöngu fólks og fyrirtækja fagráðherrar þeirra málaflokka hafa á fjórum árum ítrekað þurft að svara því til að það sé erfitt að leggja mat á árangur sem af gjaldinu hlýst,

upp. Að endingu langar mig til að koma inn á almennt atriði sem snýr að árlegri hækkun til samræmis við verðlag. Nú er miðað við 2,5%

sem er keyrð áfram af þáttum sem við þekkjum, verðhækkunum erlendis frá, húsnæðisverði og ýmislegt mætti nefna. Ég er ekki viss um að það sé skynsamlegt að ríkisstjórnin leggi sitt lóð á vogarskálarnar með því að láta þessa gjaldaliði alla hækka með sjálfvirkum hætti.

Ég held að það væri skynsamlegt í núverandi ástandi að gera slíkt hið sama í þessari atrennu þannig að öll þessi gjöld sem hækka með sjálfvirkum hætti núna Bara svona til að nefna það þá eru býsna mörg atriði sem þarna falla undir; kolefnisgjaldið, áfengis- og tóbaksgjöld, almennt vörugjald af bensíni, sérstakt vörugjald af blýlausu bensíni, sérstakt vörugjald á hvern lítra af öðru bensíni, af öðru bensíni, olíugjaldið hækkar, kílómetragjald og svo mætti lengi áfram telja í tengslum við akstur og umferð. Bifreiðagjaldið hækkar, gjald vegna kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og skilavald og svona mætti áfram telja. Ég held að það hefði verið skynsamlegt hjá núverandi ríkisstjórn senda þau skilaboð til þeirra sem reka starfsemi sína á grundvelli þessara gjalda að nú þyrfti sú starfsemi að sníða sér stakk

þetta sé miðað við þróun á verði slíkra eininga á markaði. Í þessu samhengi langar mig að rifja upp umræðu sem ég átti við hæstv. forsætisráðherra fyrir sennilega réttu ári síðan hvort búið væri að tryggja og kaupa þær losunarheimildir sem okkur var þá uppálagt að kaupa til að jafna þá umframkeyrslu sem við höfum undirgengist. Þá var svarið nei og ég veit að svarið við þeirri spurningu var nei þegar nokkuð var liðið á árið 2021. Ég velti fyrir mér, horfandi á það að verð þessara eininga hefur hækkað um 68% á milli ára: (Forseti hringir.) Er enn ekki búið að festa þessar einingar eða er markmið í sjálfu sér að sem mestur kostnaður lendi á ríkissjóði vegna þessa?

hjó eftir, bæði í ræðu hv. þingmanns og eins í andsvörum við hæstv. fjármála- og efnahagsmálaráðherra, það það virðist vera voða erfitt fyrir ríkið að svara hvaða áhrif ákveðnar aðgerðir hafa eða svara því hvers konar breytingar ákveðnar aðgerðir hafa

væru ríkið og þingið með tæknitól, nokkurs konar módel til þess að svara slíkum spurningum.

Nú veit ég fyrir víst að slíkt módel var búið til hér á landi eftir hrunið til að hægt væri að taka betri ákvarðanir um það hvað þyrfti að gera til að bjarga heimilunum. Planið var víst alltaf að senda slíkt módel yfir í Hagstofuna en það fylgdu aldrei neinir peningar til þess að halda þessu módeli

nokkuð stífar óskir, ef svo má segja, hvað það varðar að greina og útskýra áhrif.

Það er bara algjörlega fráleitt og stenst enga skynsemisskoðun. En svona er þetta nú. Ég ítreka bara það sem ég sagði áðan að mér segir svo hugur að nettóútgjaldaauki af þessari aðgerð sé hverfandi ef nokkur.

Ýmsir sáttmálar eru þannig fram settir að erfitt er að lýsa yfir andstöðu við innleiðingu án þess að fá yfir sig mikil hrakyrði.

en hún átti að geta svarað þingmönnum og ríkisstjórn hvaða áhrif aðgerðir hefðu á umhverfið. Mér fannst þetta framsýni

Er það að setja inn slíkar hækkanir ekki að hafa áhrif út á við á verðbólguna þó svo að inn á við hafi það þau áhrif að erfiðara getur verið verið fyrir þá sem framkvæma eitthvað fyrir sama pening að ná fram einhverjum hlut? En kannski er hægt að finna peninga annars staðar í það.

og settum ekki verðbólguna óvart í gang eða óvart á meiri hraða heldur en hún annars er?

þá erum við auðvitað með nokkur slík kerfi í gangi þótt þau heiti ekki jafn skemmtilegum nöfnum og góðum og vel meitluðum. Það er mat á umhverfisáhrifum, það er sérstakt

skatta eða tryggingagjald á lítil og meðalstór fyrirtæki. Mig langar í í þessu samhengi að undirstrika, af því að við erum að ræða bandorminn, að það hvernig við getum aflað aukinna tekna byggist meira og minna á verðlagshækkunum.

betur til fjárfestinga og fjölgunar hjúkrunarrýma. Ég hef margítrekað sagt að mér finnst það til vansa að við höfum ekki náð að byggja fleiri hjúkrunarrými, létta álaginu á Landspítalanum og auka þjónustu um allt land hvað það varðar.

þinginu, hvernig raunverulega er verið að beita grænum sköttum til að breyta hegðun en líka til að vinna á þeim gríðarlega loftslagsvanda sem við og öll heimsbyggðin stendur frammi fyrir.

Það er ljóst að fenginni reynslu að okkur hefur vegnað gríðarlega vel þegar kemur að forvörnum í áfengis- og vímuefnamálum. Við erum með mælanlegan árangur, t.d. í grunnskóla,

raunar enga þátttöku stjórnarliða í þessari umræðu hér. Það hefur ekki verið eitt andsvar og það hefur ekki verið ein ræða að undanskildum hæstv. fjármálaráðherra sem auðvitað

meiri hlutann takmörkuðu máli hvað okkur finnst. Þau ætli sér hvort sem er bara ná sínu fram. Þar af leiðandi getum við hjalað hér í fleiri klukkustundir án þess að þau veiti því nokkurt viðnám, aðalvinnan fari jú fram í nefndum, þar munu þau ná sínu fram og því skipti engu máli

Ég held að ég væri samt ekki sanngjörn ef ég myndi koma hingað upp og úthúða öllu því sem meiri hlutinn er að gera, ef ég sýndi því ekki einhvern skilning.

Þingið kom tiltölulega fljótt saman eftir kosningar. Það var meiri virkni og dínamík í þinginu sjálfu. Við erum núna með ríkisstjórn sem tekur allan kaflann frá sjálfri sér á síðasta kjörtímabili sem snertir virðingu þingsins. Það er hægt að lesa ýmislegt út úr því.

sem er að vera með alls konar en vera kannski ekki með það neitt sérstaklega úthugsað og heldur ekki endilega með það sett þannig upp að því sé ætlað að ná einhverju ákveðnu markmiði. Mig langar að nefna dæmi.

kom fram að til stæði að stefna að samdrætti í losun frá landnotkun sem væri umtalsvert hærra

vera: Hafið ykkur hæg meðan við erum að reyna að greiða úr þessari flækju og reynum að halda áfram að vera vinir. Þannig að það sé sagt. Fyrirheitin í stjórnarsáttmálanum eru mörg hver mjög fín

Við erum að sjá fréttir og ákall frá Landsvirkjun varðandi orkuskort og hvernig þarf að hagræða hlutum af því að flutningskerfið er ekki nægilega öflugt og burðugt og það er ekki alveg nægilega skýr sýn. Það er af því

Herra forseti. Mér fannst við hæfi að koma hér aðeins í pontu á eftir starfsaldursforseta þingsins, sem nýr þingmaður hér að stíga mín fyrstu skref, og

skýra mína hlið á þessu máli. Ég er búinn að vera í þinginu í allan dag og síðustu daga og hlusta á umræðuna. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sem erum að koma inn ný að reyna að átta okkur á umfangi þess verkefnis sem við erum með í höndunum. Fyrir okkur og fyrir mig að stíga fyrstu skrefin í fjárlaganefnd þingsins skiptir ekki síður máli, mjög miklu máli, að heyra þau sjónarmið sem hér hafa komið fram og fara með þau inn í nefndina til þess að hægt sé að taka umræðu þar fyrir seinni umræður fjárlaga.

En það er líka rétt að við höfum öll rödd og eigum að nýta hana hér. Til þess erum við kjörin, til að nýta okkar rödd og láta okkar sjónarmið heyrast hér og það munum við svo sannarlega gera. En ég held að það sé líka mikilvægt, eins og ég sagði áðan og eins og ég var að var að benda á, að það er ekki síður mikilvægt í þessari umræðu um akkúrat stærsta verkefni ríkisstjórnarinnar á hverjum tíma, sem eru fjárlög og hvert við ætlum að stefna til næstu ára, að hlusta og meðtaka og reyna að ná yfirsýn yfir stóru myndina. Að reyna að leiða saman ólík sjónarmið og ólíkar nálganir í þeim fjölmörgu erfiðu og flóknu verkefnum sem okkar bíða á næstu dögum og næstu misserum. Ég óska bara eftir

en hvað það er nákvæmlega get ég ekki fullyrt á þessu stigi málsins. Ég hef það ekki hjá mér. En ég get komist að því fyrir hv. þingmann ef hann óskar þess og reynt að koma því til hans.

en ekki síður er hægt að þakka fyrir margt sem þar er gert. Engu að síður þarf að skoða stöðu Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði og það verður að fara að sýna á einhver spil þar. Ég vil hvetja ríkisstjórnina til að gera það og ég held að farsælast væri að reyna að að ná einhverri þverpólitískri sátt eða niðurstöðu hvað það varðar. Það verður fyrr en síðar að fara að taka á þessu, stöðu Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði, um leið og ég undirstrika mikilvægi útvarpsins okkar í almannaþágu.

Í rauninni hefur hið opinbera ekkert endilega gengið á undan með góðu fordæmi. Það eru ákveðnar stofnanir sem hafa gert vel en við getum gert miklu betur hjá hinu opinbera, bæði hjá ríki og sveitarfélögum. Meðan vinnumarkaðurinn er ekki opnari fyrir fólk með alls konar þarfir,

við bæði Öryrkjabandalagið, verkalýðshreyfinguna, Þroskahjálp og fleiri. En þetta vildi ég sagt hafa. Það skiptir gríðarlega miklu máli að taka þessi skref, að minnka skerðingar vegna atvinnuþátttöku fólks hvar sem það er statt í samfélaginu. En um leið verðum við að skilja að það þurfa að eiga sér stað ákveðnar samfélagsbreytingar, vinnutengdar breytingar. Þannig að ég vil senda um leið hvatningu út til fyrirtækjanna, út til vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinnar að búa þannig í haginn að alls konar fólk með alls konar þarfir geti fundið flöt til að nota sína krafta á vinnumarkaðnum.

Virðulegi forseti. Ég vil bara byrja á því að taka undir orð hv. þingmanns þar sem hún bendir á starfsgetumatið og hversu mikilvægt það er að við komum fólki í virkni og þá sérstaklega fólki með geðrænan vanda sem er á örorku.

ég veit að hún mun gera það af kostgæfni, en um leið lýsa líka ánægju minni með að hér undir lokin eru ákveðnir tónar slegnir sem mér finnst vera jákvæðir, mér finnst þeir vera mikilvægir fyrir þingið.

að þau verði tekin áfram. Um leið ítreka ég þakkir mínar til hv. þingmanns fyrir að hafa komið inn á þetta gríðarlega mikilvæga mál, að auka virkni fólks þannig að það geti fundið farveg fyrir sína krafta hvar sem það er statt í lífinu. Fyrir þetta vildi ég þakka.

Ég mæli hér með fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld. Efnisatriði frumvarpsins eru af margvíslegum toga og ég hyggst reyna að gera grein fyrir hverjum og einum af helstu þáttum. Það er í fyrsta lagi almannaheillaskrá. Með lögum sem öðluðust gildi 1. nóvember sl. voru gerðar breytingar til eflingar á skattumhverfi lögaðila sem starfa til almannaheilla og falla undir þriðja geirann.

Þar sem Skatturinn mun halda almannaheillaskrá ólíkt almannaheillafélagaskrá, sem fyrirtækjaskrá Skattsins heldur, er lagt til að tilvísun til fyrirtækjaskrár verði felld brott úr lögunum. Þá er lagt til að í stað tilvísunar til laga um skráningarskyldu félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri verði vísað til laga um félög til almannaheilla vegna skráningar og hæfis lögaðila eftir því sem við á í almannaheillaskrá Skattsins. Í lögum um tekjuskatt er kveðið á um að lögaðilar sem hafa með höndum starfsemi sem telst til almannaheilla og skráðir eru í sérstaka almannaheillaskrá Skattsins greiði ekki tekjuskatt. Lagt er til að í lögunum verði annars vegar kveðið á um það skilyrði fyrir skráningu lögaðila í almannaheillaskrá staðin hafi verið skil á ársreikningi til ríkisskattstjóra og að ekki sé um að ræða vanskil eða áætlanir skatta, skattsekta, gjalda og skýrsluskila. Hins vegar að ákvörðun ríkisskattstjóra um höfnun á skráningu eða afskráningu verði kæranleg til yfirskattanefndar. Þá þykir jafnframt rétt að kveða á um kærufrest hafni ríkisskattstjóri lögaðila um skráningu í almannaheillaskrá eða úrskurði aðila af almannaheillaskrá. Þá þykir ástæða til að upplýsingaskylda þeirra sem skráðir eru í almannaheillaskrá sé tilgreind sérstaklega í lögum um tekjuskatt, vegna eftirlitshagsmuna. Næst er það um skattfrádrátt vegna hlutabréfakaupa. Í frumvarpinu er lagt til að gildistími úrræðis varðandi skattfrádrátt vegna hlutabréfakaupa verði framlengdur um þrjú ár. Í gildandi lögum er gert ráð fyrir að einstaklingar geti nýtt sér frádrátt frá tekjuskattstofni, að viðbættum fjármagnstekjum, vegna fjárfestinga á árunum 2016–2021. Að óbreyttu yrði því síðasta skattívilnunin veitt við álagningu opinberra gjalda á árinu 2022 vegna fjárfestinga á árinu 2021. Framlenging úrræðisins er í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar um að auka aðgengi að fjármagni fyrir bæði nýsköpunarfyrirtæki og smærri fyrirtæki í vexti og er talið að úrræðið geti haft mikla þýðingu fyrir slík fyrirtæki. Þá að refsinæmi vegna vanframtalinna fjármagnstekna hjóna. Samkvæmt tekjuskattslögum skal leggja fjármagnstekjur hjóna saman og telja til tekna hjá því hjóna sem hefur hærri hreinar tekjur. Þegar skýrt er rangt eða villandi frá einhverju um fjármagnstekjurnar í sameiginlegu framtali hjóna er einungis háttsemi þess tekjuhærri lýst refsiverð. Telja verður eðlilegt að saknæmið og refsinæmið snúi að þeim sem tekjurnar tilheyra og telur þær ekki fram í sameiginlegu framtali. Því er lagður til nýr málsliður þess efnis að refsiákvæði laganna taki einnig til tekjuskatts af þeim tekjum sem tilheyra tekjulægri makanum en telja ber fram hjá því hjónanna sem hærri hefur tekjur. Í fjórða lagi er það skipting gjalddaga þing- og sveitarsjóðsgjalda einstaklinga og útvarpsgjalds. Í frumvarpinu er að finna tillögur sem tengjast skiptingu gjalddaga þing- og sveitarsjóðsgjalda einstaklinga og útvarpsgjalds. Fyrirkomulag skiptingar greiðslna niður á nokkra gjalddaga hefur valdið flækjustigi í framkvæmd þegar gjaldendur greiða eftirstöðvar upp á fyrsta gjalddaga. Þannig myndast inneign sem ber inneignarvexti á meðan eldri skuld fellur í gjalddaga. Því er lagt til að við framtalsskil geti framteljandi óskað eftir að greiða eftirstöðvar álagðra skatta og gjalda í einu lagi á fyrsta gjalddaga eftir álagningu en ella verði eftirstöðvunum skipt á hefðbundna gjalddaga samkvæmt gildandi lögum. Í fimmta lagi eru það fjárhæðarmörk skattskyldu við sölu á raforku eða heitu vatni. Hér er lögð til sú breyting á fjárhæðarmörkum að þau verði hækkuð. Samkvæmt lögum um umhverfis- og auðlindaskatta eru þeir sem selja raforku eða heitt vatn til endanlegra notenda fyrir minna en 500.000 kr. á ári undanþegnir skattskyldu. Lagt er til að fjárhæðarmörkin verði hækkuð í 2 milljónir en við mat á fjárhæðinni er meðal annars litið til veltumarka virðisaukaskatts. Við lögfestingu laga um umhverfis- og auðlindaskatta áttu fjárhæðarmörk skattskyldunnar sér samsvörun í veltumörkum laga um virðisaukaskatt, þ.e. 500.000 kr. Sú fjárhæð hefur ekki tekið breytingum í samræmi við þær breytingar sem orðið hafa á veltumörkum virðisaukaskatts. Hins vegar var fallið frá skattlagningu af raforku frá og með árinu 2016 og því tekur tillagan einungis til fjárhæðarmarka við sölu á heitu vatni. Hækkunin einfaldar rekstrarumhverfi aðila með lítil umsvif og auðveldar eftirlit. Þá er einnig lagt til að orðalagi ákvæðisins verði breytt til samræmis við orðalag laga um virðisaukaskatt,

Næst eru það frekari breytingar á lögum um virðisaukaskatt. Samkvæmt lögunum skal miða skattverð vöru sem afhent er án endurgjalds við almennt gangverð í sams konar viðskiptum. Liggi slíkt verð ekki fyrir skuli miða skattverð við reiknað útsöluverð þar sem tekið er tillit til alls kostnaðar að viðbættri þeirri álagningu sem almennt er notuð á vörur eða þjónustu af sama tagi. Í skattframkvæmd hefur skráðum aðila m.a. borið að greiða virðisaukaskatt af andvirði vöru jafnt sem skattskyldrar þjónustu sem afhent er án endurgjalds

í eigu einstaklinga utan rekstrar í umboðssölu. Skattaðili kemur þá fram í nafni eiganda og fyrir hans reikning. Sérreglan heimilar umboðsmanni að miða skattverð við söluþóknun samkvæmt samningi aðila að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Séu þau skilyrði ekki uppfyllt kemur til álita að fella viðskipti undir sölumiðlun enda séu skilyrði hennar uppfyllt. Að öðrum kosti ber skattaðila að innheimta virðisaukaskatt af heildarandvirði hins selda samkvæmt lögum um virðisaukaskatt. Næst um losunarviðmið. Gert er ráð fyrir breytingum í tengslum við losunarviðmið ökutækja en álagning skatta og gjalda á ökutæki tekur að vissu marki mið af skráðri losun koltvísýrings við notkun.

og talin ráðandi við mat á koltvísýringslosun. Þá að útleigu vistvænna ökutækja.

Ákvæði til bráðabirgða XXIV kvað áður á um sérstaka virðisaukaskattsívilnun vegna annars vegar innflutnings og skattskyldrar sölu á nýjum rafmagns-, vetnis- eða tengiltvinnbifreiðum og hins vegar vegna innflutnings og fyrstu sölu á notuðum rafmagns-, vetnis- eða tengiltvinnbifreiðum að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Ákvæðinu var breytt árið 2020 og það m.a. látið ná til endursölu á notuðum rafmagns-, vetnis- eða tengiltvinnbifreiðum að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Telja verður eðlilegt að sambærileg sjónarmið gildi í báðum þessara tilvika og er því lagt til að ákvæði til bráðabirgða XXXIX nái jafnframt til framleigu á ökutækjum, sem notið hafa fyrrnefndrar ívilnunar, að uppfylltum öðrum skilyrðum sem koma fram í ákvæðinu. Skilagrein með skilum á launaafdrætti er hér næst. Það er gert ráð fyrir breytingu á svokölluðum launaafdrætti, þ.e. þegar opinber gjöld eru ógreidd er innheimtumanni heimilt að krefja vinnuveitanda um að halda eftir allt að 75% af heildarlaunagreiðslum til launþega hverju sinni. Lagt er til að áréttað verði í lögum um innheimtu opinberra skatta og gjalda að launagreiðanda sé skylt að senda skilagrein með skilum á afdregnum sköttum sem honum bar að halda eftir af launum, en annars er hætta á að greiðslunni verði ekki ráðstafað með réttum hætti. Næst um heimildir til kyrrsetningar eigna. Í frumvarpinu er að finna tillögur að breytingum á heimild til kyrrsetningar eigna. Með lögum um breytingu á lögum er varða rannsókn og saksókn skattalagabrota voru lögfest skýr skil milli stjórnsýslumála sem eru afgreidd innan skattkerfisins og alvarlegri mála sem sæta refsimeðferð samkvæmt útgáfu fyrirmæla ríkissaksóknara. Vegna þessa þykir nauðsynlegt að gera breytingar á kyrrsetningarákvæði laga um innheimtu opinberra skatta og gjalda í þá veru að kyrrsetningarheimildin taki einnig til meintrar refsiverðrar háttsemi sem varðar sektarákvörðun samkvæmt lögum um tekjuskatt, virðisaukaskatt, staðgreiðslu opinberra gjalda og staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur. Rannsókn og ákvörðun sekta vegna skattundanskota er nú í höndum ríkisskattstjóra í þeim tilvikum þegar þau falla ekki undir fyrirmæli ríkissaksóknara. Yfirskattanefnd fer því ekki lengur með sektarheimildir í stærri málum heldur er nefndin í hlutverki sjálfstæðrar kærunefndar sem tekur við kærum vegna ákvarðana ríkisskattstjóra um að leggja á sektir. Breytingartillagan er í samræmi við athugasemdir í greinargerð frumvarps þess er varð að lögum um breytingu á lögum er varða rannsókn og saksókn skattalagabrota þar sem fram kemur að ekki sé stefnt að breytingum á heimildum ríkisskattstjóra til að beita viðurlögum. Jafnframt er lögð til sú breyting að heimila kyrrsetningu á meðan mál er til meðferðar hjá lögreglu eins og í tilviki mála sem eru til skattrannsóknar og myndi ríkisskattstjóri þá annast rekstur kyrrsetningarinnar vegna rannsóknarinnar óháð því hvar hún fer fram. Þetta getur t.d. átt við þegar ekki hefur verið gerð krafa um kyrrsetningu hjá ríkisskattstjóra en nýjar upplýsingar koma fram eftir að máli hefur verið vísað til lögreglu. Þá eru einnig lagðar til smávægilegar orðalagsbreytingar. Að lokum er að finna tillögu að viðbót við lög um fjársýsluskatt sem felur í sér vísun til kyrrsetningarákvæðis laga um innheimtu opinberra skatta og gjalda. Næst um gjöld fyrir skráningu félaga til almannaheilla. Hér eru lagðar til breytingar vegna slíkra gjalda. Lög um skráningarskyldu félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri voru sérstaklega sett til að bregðast við og uppfylla tilmæli FATF, alþjóðlegs fjármálaaðgerðahóps ríkja um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, og var hluti af þeim aðgerðum sem stjórnvöld gripu til vegna athugasemda FATF. Eins og fram kemur í greinargerð með þeim lögum voru þessi félög talin í mestri hættu á að vera misnotuð var skráningarskylda þeirra í almannaheillafélagaskrá lögfest. Samkvæmt lögum um aukatekjur ríkissjóðs er gjald til skráningar félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri 83.000 kr. Gjaldið telst nokkuð hátt og talin hætta á að valin að valin verði önnur félagaform og starfsemi félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri verði þannig falin, en það er staða sem sérstaklega átti að taka á og koma í veg fyrir. Því er lagt til að skráningargjaldið verði lækkað í 25.000 kr. sem er jafnt skráningargjaldi annarra félaga eða sambærilegra aðila. Þá er jafnframt lagt til að félög til almannaheilla sem falla undir lög um félög til almannaheilla greiði sama gjald fyrir skráningu eða 25.000 kr.

ætti að óbreyttu að lækka verð á notuðum varningi, hvort sem það er húsbúnaður, leikföng, fatnaður og annað sem kann að vera selt er með slíku fyrirkomulagi. Aðilar sem bjóða slíka þjónustu verða sífellt fleiri og óvíst er hvort virðisaukaskatti hafi í öllum tilvikum verið skilað af fullu söluverði hingað til þar sem nokkur vafi hefur verið uppi um gildandi reglur um skattverð. Gera má ráð fyrir því að bein áhrif af þessari breytingu á tekjur ríkissjóðs verði óveruleg.

á þessum skatti. Á móti verður að horfa til þeirra jákvæðu áhrifa sem vonast er til að þessi ívilnun hafi í för með sér til lengri tíma. tíma. Aðrar breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu munu samanlagt ekki hafa teljandi áhrif á afkomu ríkissjóðs, einstaklinga eða lögaðila. Þetta eru að sumu leyti einfaldlega breytingar sem metið er að nauðsynlegt sé að gera og munu

Síðan langaði mig að ræða aðeins um lögaðila í almannaheillaskrá og þá lagabreytingu sem verið er að leggja til með frumvarpinu, að verið er að breyta skráningargjaldi hjá félögum sem starfa til almannaheilla og hafa starfsemi yfir landamæri.

Virðulegur forseti. Fyrst varðandi skattafslátt vegna hlutabréfakaupa þá átti frumvarpið um það efni sér nokkurn aðdraganda og hægt er að vísa til greinargerðar með frumvarpinu á sínum tíma. Hér er í raun og veru ein af mörgum stuðningsaðgerðum fyrir smærri félög sem eru hugsaðar til þess að skapa jákvætt, hvetjandi, samkeppnishæft umhverfi fyrir fyrirtæki sem stunda frumkvöðlastarfsemi í landinu. Oft á tíðum eru þetta verkefni sem hefjast í stuðningskerfi stjórnvalda, þ.e. þau fá styrk af opinberu fé og komast á legg og þurfa síðan í framhaldinu að treysta á fjármögnun víða að úr hagkerfinu. á tíðum er verið að leita eftir stuðningi þeirra sem standa félaginu næst. Með því að framlengja þetta úrræði erum við að taka stöðumat eftir þetta tímabil sem er að renna sitt skeið og segja að þetta hafi gengið ágætlega. Við vitum hvert umfangið er, svona gróft metið felst 30 millj. kr. stuðningur í lagaákvæðinu og við teljum að þetta séu jákvæð merki sem ástæða sé til að taka til endurskoðunar á þessum tímapunkti og framlengja, einfaldlega í þessum tilgangi. Almannaheillaskráin, hér er verið að bregðast við því sem gæti valdið misnotkun. Þetta frumvarp er auðvitað dæmi um eitthvað sem við gerum til að reyna að forðast misnotkun en að öðru leyti verður að vísa til allra annarra almennra aðgerða sem við

Virðulegi forseti. Ég var kannski að spyrja hvort það lægi fyrir einhver greining á þessu úrræði með endurgreiðslu fyrir hlutabréfakaup og hvernig

þetta gildi bara um hlutabréfakaup almennt, sama í hvaða hóp hlutabréfa þessi hlutabréfakaup falla. Þess vegna velti ég fyrir mér hvort það liggi fyrir einhver greining á hversu hátt hlutfall fer í

Ég spurði um eftirlitið og var kannski ekki alveg að falast eftir því að heyra að fjármálageirinn ætti að fylgjast með heldur frekar til hvaða aðgerða ríkisstjórnin hefði gripið til þess að tryggja betra eftirlit með þessari félagastarfsemi sem við vitum að FATF hefur bent á sem sérstaklega viðkvæma gagnvart misnotkun og sérstaklega viðkvæma gagnvart

og ganga úr skugga um það með sínum undirstofnunum að verið sé að framfylgja eftirlitshlutverki stjórnvalda þá verð ég að segja að það er kannski ekki beint á dagskrá hér í þessu frumvarpi. En hér er lítið dæmi um það sem við getum gert til að draga úr hvatanum til að stofna félög af einu tagi umfram annað. Ég verð bara að vísa almennt til þeirrar aðgerðaáætlunar sem var innleidd hér og leiddi á endanum til þess að Ísland var tekið af gráa listanum vegna þess að við vorum búin að koma upp eftirlitskerfi, regluverki og stofnanastrúktúr sem var líklegur til að

afslættir sem eingöngu eiga við þegar fjárfest er í nýsköpunarfyrirtækjum og smærri fyrirtækjum í vexti og og er laga- og regluverk sem við þurfum að passa upp á að rúmist innan ríkisstyrkjareglna. Þess vegna hefur verið horft til þess hvernig

Við höfum mjög ákveðin skilaboð frá hagsmunaaðilum þessara fyrirtækja um að þessi þáttur umhverfisins skipti verulegu máli.

Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um fjármálastefnu fyrir árin 2022–2026. Samkvæmt lögum um opinber fjármál myndar fjármálastefnan grundvöll að stefnumótun í opinberum fjármálum hverju sinni. Hún felur í sér ytri vikmörk gagnvart afkomu og skuldaþróun opinberra aðila í heild, þ.e. A-hluta ríkis og sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja þeirra. Þannig dregur fjármálastefnan upp stóru línurnar í opinberum fjármálum. Nánari útfærsla fer fram í árlegri fjármálaáætlun og fjárlagafrumvarpi hvers árs þar sem fram koma pólitískar áherslur og áætlanir um einstök útgjöld og tekjustofna. Á síðasta kjörtímabili markaði ríkisstjórnin stefnu um verulega eflingu velferðarkerfa, stórsókn í innviðafjárfestingum, endurskoðun skattkerfa auk metnaðarfullra markmiða í umhverfismálum og jukust framlög til flestra málefnasviða í takt við aukið svigrúm til útgjaldavaxtar. Ávöxtun langs hagvaxtarskeiðs var markvisst varið til að lækka skuldir, styrkja opinbera þjónustu, þétta félagslegt stuðningsnet og lækka skatta. Á vormánuðum 2020 urðu hins vegar veðrabrigði og þá brustu allar meginforsendur efnahagsáætlana og við blasti gríðarstórt verkefni á sviði sóttvarna og efnahagsmála. Fjármálastefna fyrir árin 2022–2026 endurspeglar þessar erfiðu aðstæður og viðbrögð stjórnvalda til að vinna bug á þeim þar sem ríkisfjármálunum er beitt af fullum þunga. Verkefnið fram undan er að byggja upp viðnámsþrótt ríkisfjármálanna að nýju og verja þann mikla ávinning sem náðist fyrir kórónuveirufaraldurinn. Það er markmið ríkisfjármálastefnunnar að styðja við hagkerfið og skapa viðspyrnu fyrir verðmætasköpun í kjölfar kreppu. Leiðarljós stefnunnar er að stöðva hækkun skulda sem hlutfalls af landsframleiðslu eigi síðar en árið 2026. Í því skyni er stefnt að varfærnum en markvissum bata í opinberum fjármálum þar sem hallarekstur minnkar ár frá ári samhliða því sem staðinn er vörður um opinbera þjónustu og fjárfestingu. Mun lægra skuldahlutfall en áður hafði verið spáð, m.a. vegna öflugs hagstjórnarlegs viðbragðs við faraldrinum, veitir svigrúm til að fresta því markmiði að stöðva hækkun skuldahlutfallsins um eitt ár frá því sem stefnt var að í fjármálaáætlun síðastliðið vor. Efnahagslegur stöðugleiki til skemmri tíma og sjálfbærni opinberra fjármála til lengri tíma grundvallast þó á því að þeirri markmiðssetningu sem birtist í þessari þingsályktunartillögu verði í megindráttum fylgt. Markmiðið með þessari stefnumörkun er þríþætt. Í fyrsta lagi að standa vörð um viðnámsþrótt og sjálfbærni opinberra fjármála þannig að stjórnvöld séu ávallt í aðstöðu til að milda áhrif óvæntra efnahagsáfalla á samfélagið. Í öðru lagi að byggja upp svigrúm til að mæta fyrirsjáanlegum þrýstingi á opinber fjármál vegna lýðfræðibreytinga, ekki síst öldrunar þjóðarinnar sem mun færast í aukana á næstu árum og áratugum. Í þriðja lagi er til skemmri tíma áfram horft til þess að styðja við hagkerfið og standa þannig vörð um þann efnahagsbata sem nú er hafinn. Stefnumörkunin grundvallast á núverandi stöðu og horfum í efnahagsmálum. Eftir mikla ágjöf ágjöf af völdum faraldursins hefur hagkerfið náð traustri fótfestu á yfirstandandi ári. Atvinnuleysi hefur meira en helmingast og er nú svipað og fyrir faraldurinn. Efnahagshorfur eru bjartar þótt hagkerfið vaxi af lægri grunni en ef ekki hefði komið til faraldursins. Gert er ráð fyrir 5,3% hagvexti árið 2022 og alls 16% hagvexti til ársins 2026 samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofu Íslands sem liggur til grundvallar stefnunni. Líkur eru á áframhaldandi bata í ferðaþjónustu og þrótti í einkaneyslu og fjárfestingu. Fjárhagsstaða heimila er sterk og atvinnuleysi lækkar áfram. Verðbólga hefur aftur á móti reynst þrálátari en áður var áætlað og verðbólguhorfur hafa versnað, þótt enn sé útlit fyrir að verðbólga fari lækkandi á næsta ári. Það er ljóst að á næstu árum mun sem endranær reyna á samspil milli opinberra fjármála, peningamála og aðila vinnumarkaðar. Fjármálastefnan byggir eins og fyrr segir á mun sterkari skuldastöðu hins opinbera í upphafi stefnutímabilsins en útlit var fyrir á fyrstu stigum faraldursins. Þessar bættu skuldahorfur eiga fyrst og fremst rætur sínar að rekja til þróttmeiri efnahagsumsvifa en áður hefur verið

gefa væntingar um betri stöðu. Þetta er allt að gefnum markaðsaðstæðum. Skuldastaðan ætti að verða umtalsvert betri en fyrri spár höfðu gert ráð fyrir nái áformin fram að ganga. Hér er verið að horfa til þess að markaðsaðstæður leyfi sölu á eftirstandandi hlut ríkisins eftir skráningu bankans á markað og sömuleiðis horft til þess markaðsvirðis sem Kauphöllin sýnir í dag.

Til samanburðar má nefna að við framlagningu á fjármálaáætlun síðastliðið vor var útlit fyrir að skuldahlutfallið yrði nær 44% af landsframleiðslu. Hér erum við að ræða skuldir hins opinbera. Til að ná því markmiði að stöðva hækkun skulda sem hlutfall af landsframleiðslu verður afkoma hins opinbera bætt ár frá ári. Áætlaður halli hins opinbera, þ.e. A1-hluta ríkissjóðs og A-hluta sveitarfélaga,

til að stöðva vöxt skulda. Heildartekjur hins opinbera eru áætlaðar um 38,5% af vergri landsframleiðslu að jafnaði á þessu ári og því næsta. Gert er ráð fyrir að tekjur vaxi sem hlutfall af vergri landsframleiðslu um tæplega 2 prósentustig og verði um 40,5% af

Auk þess fjara tímabundnar mótvægisráðstafanir vegna heimsfaraldurs kórónuveiru að stærstu leyti út. Gert er ráð fyrir að útgjöld verði undir lok tímabilsins um 41,5% af vergri landsframleiðslu sem samrýmist meðaltali áranna 2018 og 2019. Þannig fari útgjöld lækkandi sem hlutfall af vergri landsframleiðslu frá núverandi stöðu. Í því felst að haldið verði aftur af vexti útgjalda þannig að þau hækki ekki umfram vöxt landsframleiðslunnar. Raunvöxtur útgjalda verði því hóflegur á tímabilinu eða innan við 1% á ári hjá ríkissjóði.

þurftum í tvígang á síðasta kjörtímabili að taka fjármálastefnuna til endurskoðunar og gefa hana út að nýju. Hér er verið að bregðast við þeirri reynslu og og taka tillit til ábendinga sem borist hafa héðan úr þinginu og frá fjármálaráði og víðar og þróa áfram þetta óvissubil í framsetningu málsins að þessu sinni. Þannig er heimilt að ganga á óvissubilið reynist hagþróun lakari en nú er talið líklegast en aðeins í þeim mæli sem leiðir af lakari efnahagshorfum. Einungis niðursveiflur af sömu stærðargráðu og fjármálakreppan 2008 og efnahagsáfallið af völdum kórónuveirufaraldursins myndu falla utan óvissubilsins eins og það er sett fram í stefnunni. Þetta mætti orða með þeim hætti að

Með þessari framsetningu óvissubilsins, auk áskilnaðar um að umtalsverður hagvöxtur umfram núverandi horfur verði nýttur til að bæta afkomu, er byggður inn meiri sveigjanleiki í fjármálastefnunni gagnvart hagsveiflum en áður. Þetta segir okkur að verði umtalsverður hagvöxtur umfram núverandi horfur verði hann nýttur til að bæta afkomuna. Einhver hagvöxtur getur skapað svigrúm án þess að það renni allt til þess að bæta afkomuna en það verður auðvitað að horfa til skilyrða laganna,

Virðulegi forseti. Viðfangsefni fjármálastefnu eru að mörgu leyti annars eðlis en þeirrar stefnumótunar sem fram fer við gerð fjárlaga hvers árs. Þegar til fimm ára er litið hafa ýmsar langtímaáskoranir meira vægi. Öldrun þjóðarinnar Öldrun þjóðarinnar og breytingar á framleiðnivexti á alþjóðavísu eru meðal þátta sem horfa verður til. Hvort tveggja veldur hægari hagvexti og meiri útgjaldaþrýstingi til næstu ára og jafnvel áratuga en ella væri raunin. Stefnumótun og forgangsröðun í opinberum fjármálum með áherslu á að efla vaxtargetu hagkerfisins skiptir höfuðmáli til að bregðast við þessum áskorunum. Aukin framleiðslugeta er jafnframt forsenda þess að hagkerfið geti til frambúðar staðið undir miklum launahækkunum undanfarinna ára. Að sama skapi dregur öflugur vöxtur framleiðslugetunnar úr þörfinni fyrir sérstakar tekjuöflunar- og aðhaldsaðgerðir til að stöðva skuldasöfnun. Eins og við höfum áður sagt: Við ætlum að vaxa út úr kórónukreppunni, frekar en að skera niður og hækka skatta. Í þessu samhengi er rétt að minnast þess að efnahagslegur stöðugleiki sem leiðir af því að ríkissjóður vinni gegn hagsveiflunni stuðlar á endanum að meiri hagvexti. Að sama skapi leiðir áhersla á víðtæka opinbera fjárfestingu í efnislegum og samfélagslegum innviðum til aukinnar getu hagkerfisins til vaxtar. Þessi áhersla kemur skýrt fram í áætlunum ríkisstjórnarinnar, en fjárfestingarstig hins opinbera er og verður hátt í sögulegu ljósi allt til ársins 2023 samhliða því sem stuðningur við rannsóknir og þróun og fjárfestingar fyrirtækja hefur verið aukinn verulega. Þannig byggjum við undir ný tækifæri, ný störf og nýja stoð atvinnulífsins á sviði nýsköpunar og hugverkaiðnaðar. Á komandi árum verður áfram unnið að endurbótum á skattkerfinu. Ráðist verður í heildarendurskoðun á skattlagningu ökutækja og eldsneytis í því augnamiði að skapa sjálfbæra tekjuöflun fyrir uppbyggingu og viðhald samgönguinnviða. Áfram verður lögð áhersla á þátttöku í alþjóðlegu samstarfi, ekki síst yfirstandandi baráttu gegn alþjóðlegri skattsniðgöngu og samstarfi um skattlagningu stafræna hagkerfisins. Þá mun skattkerfið áfram eiga hlutverki að gegna í umhverfis- og loftslagsmálum

Virðulegi forseti. Framlagning fjármálastefnu er veigamikill þáttur í umgjörð opinberra fjármála. Stefnunni er ætlað að varða veginn fyrir fjármálaáætlanir og fjárlög næstu ára með því að lengja sjóndeildarhring stefnumörkunar við upphaf kjörtímabils. Þannig gefst Alþingi tækifæri til þess að ræða um stefnumörkun til fimm ára á grundvelli grunngilda laganna um sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu og gagnsæi. Með samþykkt stefnunnar leggur Alþingi leiðarstein fyrir opinber fjármál það sem eftir lifir kjörtímabilsins. Í undirliggjandi forsendum fjármálastefnu er lögð rík áhersla á að verja þann mikla árangur sem náðst hefur í uppbyggingu á öflugri opinberri þjónustu á liðnum árum. Reynslan undanfarið hefur að auki sýnt fram á mikilvægi þess að búa í haginn og sýna ábyrgð í ríkisfjármálum. því skynsamlegt að draga úr halla ríkissjóðs og stöðva með því hækkun hlutfalls skulda af landsframleiðslu á næstu árum. Gangi hagspár eftir verður á sama tíma hægt að viðhalda öflugri opinberri þjónustu, auka fjárfestingar ríkisins og stefna í átt að jöfnuði að nýju í ríkisfjármálunum. Þetta eru meginmarkmið fjármálastefnunnar til næstu fimm ára. Ég vek sérstaka athygli á greinargerðinni þar sem er nokkuð djúp greining á efnahagsstöðunni og þeim grunni þeim grunni sem stefnan er reist á, efnismikil umfjöllun sem skiptir miklu máli. Við höfum sömuleiðis í viðauka sett inn skýringar sem gera grein fyrir þeim breytingum sem eru á framsetningunni sem ég hef rakið.

Telur hæstv. fjármálaráðherra skynsamlegt að skulda- og afkomureglan taki við af fullum þunga þá? Ég bendi á þetta í samhengi við það að miðað við núverandi forsendur og stöðu skulda, eins og þær koma fram í framlagðri stefnu 2026,

Telur hæstv. ráðherra mögulega skynsamlegra að reglurnar yrðu innleiddar í skrefum eftir þetta mikla áfall núna og í ljósi þess að forsendur þessarar stefnu voru í raun brostnar fyrir Covid? Þetta er mikilvægt atriði sem við við höfum skrifað í lögin að fjármálaráð eigi að hafa eftirlit með. Við erum með sérstakt ákvæði í lögunum sem felur fjármálaráði að veita þinginu umsögn um það hvort líklegt sé að við séum að sigla í átt til þess að geta

Ef við höfum náð frumjöfnuði að nýju ætti hagvöxturinn á hverju ári smám saman að ýta okkur í þá átt. Það má hins vegar alveg leyfa sér að taka þá umræðu hvar skuldastiginu sé rétt stillt. 30% er tiltölulega grimm regla.

dýpri eftir því sem árin hafa liðið. Eftir því sem alþjóðavæðingin hefur tekið meira yfir þurfum við að vera reiðubúin til að taka í fangið dýpri og örari niðursveiflur en við höfum kannski mátt venjast síðastliðin 100 ár. Það þýðir að við þurfum að nota góðu árin til að safna í kornhlöðurnar og þar getur nokkuð stíf skuldaregla komið til. Ég tel t.d. að við eigum að hafa stífari skuldareglu fyrir ríkissjóð en evrusvæðið og og að það hafi sýnt sig í þessari niðursveiflu að það hafi reynst okkur alveg gríðarlega dýrmætt. En við gerðum rétt ef við notuðum næstu ár til að þróa þessa umræðu áfram, (Forseti hringir.) spyrja hvernig okkur gengur frá einu ári til þess næsta og hlusta eftir ábendingum frá fjármálaráði.

koma í veg fyrir að við séum með jafn einsleitt hagkerfi og við erum með í dag og höfum verið með sem þýðir, eins og með ferðaþjónustuna núna, eins og með bankakerfið á sínum tíma, eins og með sjávarútveginn fyrir nokkrum áratugum, að

að fjárfesta í innviðum og nýjum atvinnugreinum þannig að við séum ekki bara að taka allan hagvöxtinn sem kemur næstu fjögur til fimm árin og skófla því í fjárhagslegar skuldir heldur líka í uppbyggingu á fjölbreyttara hagkerfi.

hvert fjárfestingarstig hins opinbera er. Við erum smám saman að byggja upp getu til að greina það betur og okkur hefur ekkert gengið allt of vel að koma öllum fjárheimildum út undanfarin ár, það á t.d. við um yfirstandandi ár. Við höfum tryggt gríðarlega miklar fjárheimildir til fjárfestinga en það hefur ekki gengið nægilega vel að mínu mati að koma þeim öllum til vinnu. En það er grundvallaratriði að fjárfest sé í hagkerfinu. Það er annað sem skiptir líka máli hér vegna þess að við ræðum mjög oft um stóru kerfin okkar, hvort sem er heilbrigðiskerfið eða almannatryggingakerfið. Staðreyndin er sú að við höfum látið tilfærslukerfin vaxa svo mikið á undanförnum árum, og við höfum verið með það sem pólitískt áherslumál að gera betur við þá sem þurfa að treysta á þessi kerfi, að svigrúmið til fjárfestinga hefur dregist saman. Við þurfum að gera það aðeins upp við okkur hvernig við ætlum að forgangsraða á milli þessara stóru mikilvægu þátta. Hvað ætlum við að nota tilfærslukerfin mikið til þess að lyfta undir með þeim sem þurfa á stuðningi að halda og hversu langt er hægt að ganga áður en við höfum gengið svo á svigrúm ríkisins til fjárfestinga að ekki verði við það unað? Hvort er mikilvægara til lengri tíma litið?

til staðar fyrir ríkissjóð til að fjármagna þessar skuldir sínar. Við höfum of langa sögu af því að borga sérstakt álag á íslensku ríkisskuldirnar. Þegar við erum að bera okkur saman við aðrar þjóðir í skuldahlutföllum

hafi komið sér vel að það var búið að búa í haginn. Það var búið að greiða niður skuldir. Það hafa verið pólitísk átök hér í gegnum tíðina um hvort við ættum að greiða niður skuldir eða ekki, en ég held að það hafi skipt máli

fjármálastefnuna, og það er gott að þingið getur gefið sér tíma til að ræða þetta af því að þetta eru svona stóru breiðu línurnar. Mig langar að spyrja í ljósi stjórnarsáttmálans, langar að fá svar við því hjá hæstv. fjármálaráðherra: Sér hann fram á það að útgjöld ríkisins muni aukast á grundvelli stjórnarsáttmálans og þeirra fyrirheita sem þar eru? Mig langar líka í öðru lagi að spyrja,

þá fjármagna fjárfestingar og draga úr vaxtagjöldum sem eykur enn frekar svigrúmið. Þannig að já, við verðum áfram með hallarekstur og verðum ekki með frumjöfnuð allt þetta áætlunartímabil. Það verður ekki fyrr en í lokin sem við náum frumjöfnuði. En En það er augljóst að sala bankans mun auka svigrúmið. Stuttlega varðandi vextina þá hafa verið ýmsar ástæður fyrir því að ríkissjóður hefur ekki notið nægilega góðra kjara að mínu áliti. Eitt af því hefur varðað uppgjör á fjárfestingum erlendra aðila á íslenska markaðnum. Svo verð ég bara að segja alveg eins og er að mér hefur þótt sem íslenska ríkið njóti ekki sanngjarnra kjara, þegar borið er saman við aðrar þjóðir, sem fjárfestingarkostur þegar við horfum til landsframleiðsla á mann, horfum til skuldastöðunnar, horfum til hagvaxtarhorfanna, horfum til menntunarstigs þjóðarinnar, horfum til auðlindanýtingar, ég tala nú ekki um það hvernig við höfum fjármagnað lífeyriskerfi okkar, langtímaskuldbindingar ríkissjóðs. Allt þetta, skynsamleg nýting auðlindanna, græna orkan o.s.frv., ætti að gefa tilefni til að ætla að ríkissjóður Íslands væri mjög álitlegur fjárfestingarkostur í krónum fyrir erlenda, alþjóðlega fjárfesta. Það hefur átt sér stað töluvert mikil breyting þar sem hlutfall erlendra fjárfesta í íslenskum krónum, ríkisskuldabréfum, hefur dregist saman og mér finnst það vera vísbending um að við höfum eitthvert verk að vinna þarna. Ég sé ekkert sérstakt sem bendir til þess að útgjöldin þurfi nauðsynlega aukast mikið miðað við stjórnarsáttmálann. Eitthvert svigrúm verður þó að vera til þess að þessi raunvöxtur, sem ég ræddi um hérna áðan, fari í að uppfylla slík markmið. En við hljótum líka að horfa til þess að nýta peningana betur og

nefni bara tæknistigið, við erum núna að leggja nýjan gagnastreng til útlanda, við erum með ljósleiðaravæðingu á Íslandi sem er umfram allt það sem þekkist annars staðar og þessa grænu ímynd. Það er bara svo margt sem segir manni að við höfum sterka stöðu og hér erum við að ræða fjármálastefnu sem er til vitnis um að við höfum tekið allt varðandi opinberu fjármálin til endurskoðunar og erum að vinna það inni í nýjum lagaramma. Þetta eru allt sölupunktar sem ættu að vera álitlegir fyrir alþjóðlega fjárfesta sem að jafnaði eru ekki að velta fyrir sér svona skammtímasveiflum á gengi gjaldmiðla heldur horfa til lengri tíma. Þetta er ég bara að nefna í tilefni af því að hlutfall erlendra fjárfesta í íslensku krónunni er með lægsta móti um þessar mundir. Það er ákveðið umhugsunarefni, sérstaklega ef maður skoðar vaxtamuninn og vaxtabyrðina hjá ríkissjóði Íslands og öðrum þjóðum. Hvernig getum við mælt og

ég held að það verði bara að viðurkennast að við getum gert svo miklu betur með því að greina gögnin sem ríkið býr yfir. Og ef við getum notað bara vefinn tekjusagan.is sem eitt lítið dæmi um upplýsingar (Forseti hringir.) sem við getum komið betur á framfæri á grundvelli gagna sem við þegar eigum. Sama gildir um velsældarmælikvarðana,